Колега, това е регистрация, не е гласуване.

от Закона за публичните финанси са постъпили отчети за изпълнението на програмните бюджети към 30 септември 2022 г. от Комисията за защита на личните данни, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии.

България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането и използването извън територията на Република България на военнотранспортен самолет до Кралство Испания и обратно с екипаж военнослужещи от състава на Военновъздушните сили на Република България. Уведомлението е постъпило на 23 ноември 2022 г.

№ 10/2022 г. С Решението си Конституционният съд обявява за противоконституционно Решението на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за

е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване.

от народния представител Стою Стоев. Едното е за заедно гласуване на предложението на Асен Василев и група народни представители за редакция на чл. 25 и чл. 27, ал. 2 за гласуване заедно на двата текста. Така ли беше, господин Стоев? Това е предложението за гласуване заедно на двата текста и е редакция на двата текста, но е редакция на текст, неподкрепен от Комисията, така че няма как да подложа на гласуване самата редакционна поправка.

за текстове, които не са подкрепени от Комисията, тоест няма как да подложа на гласуване редакционното... Мога да подложа на гласуване текста на Асен Василев – заедно, първия и втория, но не и Вашата редакционна поправка. поправка. Подлагам на гласуване двата текста, предложени от народния представител Асен Василев – чл. 25 и чл. 27, ал. 3 да се гласуват заедно. Това е предложението за заедно гласуване, а след това ще ги подложа на гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, моята процедура е по начина на водене и тя е в следния смисъл: уважаеми господин Председател, не подлагайки на гласуване редакционното предложение на господин Стоев, Вие презумирате, че текстовете, които ние сме предложили между първо и второ четене, предложенията, които сме направили, с вносител Асен Василев и група народни представители няма да бъдат подкрепени от залата. Това е крайно неправилно. Затова Вие сте длъжен първо да подложите на гласуване редакционната поправка, защото тези текстове може да бъдат подкрепени и от залата. Затова, моля Ви да спазите Правилника и да подложите на гласуване това предложение. Благодаря Ви за вниманието. и колективно ще решим, какво ще направим. За да презумирам нещо, трябва от един случил се юридически факт да приемем, че има и друг, който се е случил, а то не е така. Ние имаме предложение, направено от народен представител между първо и второ гласуване. Това предложение не е прието от Комисията, но това предложение не е подкрепено от Комисията. Ние на това предложение правим редакционно предложение, което редакционно предложение би трябвало да е предложение между първо и второ гласуване. Иначе заобикаляме правилото за правене на предложение между първо и второ гласуване. Помислете, колеги, ако приемем това правило, че на неподкрепени от Комисията предложения ние в залата може да правим редакционни предложения, отваряме една огромна врата за всякакви редакции в залата, които бламират правилото на чл. 80 от Правилника. Помислете го. Добре, понеже започнахме спокойно този работен ден, ще подложа на гласуване дали да прием гласуването на тази редакция и след това ще предложа самата редакция на Стою Стоев.

Господин Председател, предлагам да подложите на гласуване предложението на господин Стоев. Денят започна спокойно, Законопроектът е достатъчно сложен, достатъчно политически противопоставяния ще има по него, нека да продължим в този тон, дори това да е на ръба на Правилника, и без това се движим там.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

и двете неща трябва да се случат, въпреки че на пръв поглед изглеждат противоположни. Моето предложение е първо да гласуваме неподкрепения текст от Комисията и ако се приеме текстът в залата, след това и и редакционните предложения към този текст също да ги гласуваме. Това е моето предложение. Благодаря Ви. Приемате ли този подход, господин Иванов, за да бъдем, както казва господин Карадайъ, и двамата прави в различните си виждания? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, няма да губя излишно времето, не искам да бавя заседанието. Всички отлично знаем, че първо се гласуват редакционните предложения и след това се гласува основният текст с прието или неприето редакционно предложение. Зачитам Ви и чл. 81, ал. 1, който казва: „Допустими са и редакционни или правно-технически поправки“. Предложението на господин Стоев е редакционна или правно-техническа поправка. Преценете си в коя от двете хипотези, но то изпълва смисъла на този текст от Правилника.

приемам Вашето предложение и аргументирано, първо, да предложа редакционната поправка така, както е предложена от господин Стоев, с ясното съзнание не съм съгласен с Вас. Подлагам на гласуване направената редакционна поправка – само редакционната поправка в първото предложение в чл. 25,

Моля за ред в залата. Преминаваме към кумулативно гласуване на предложенията на

режим на гласуване.

представители: за 72, против 84, въздържали се 66. Предложението не е прието. Процедура – господин Цонев. Уважаеми господин Председател! Ние, когато започнахме разглеждането на тази точка, взехме решение тя да се предава по БНТ и по БНР, а току-що ми писаха, че по БНТ не се предава. Тогава правя процедурно предложение още веднъж да гласуваме пряко предаване по БНТ, където реши БНТ, според програмната им схема, и по БНР. Благодаря. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване излъчването по БНТ и БНР.

представители: за 99, против 84, въздържали се 39. Предложението не е прието.

§ 39, предложен от Комисията. Моля, режим на гласуване.

представители: за 97, против 121, въздържали се няма. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на нов § 8

Реформативното. Благодаря Ви, господин Председател. За първи път, откакто съм народен представител във второ Народно събрание, ще се възползвам от тази процедура, за да обясня вота си, който е различен от общоприетия. Защо ми се налага да го обяснявам? Защото общоприетият вот, който, за съжаление, е леко различен от вота, който беше на заседанието на Правната комисия, където постигнахме уговорка , че членовете на ЦИК ще бъдат и ще отразяват пропорционалното разпределение на политическите партии в Народното събрание, както би било редно, за да отразяват и обществено-политическите нагласи на българското общество. Въпреки че имаше такава постигната уговорка в мнозинството в Правната комисия, за съжаление, при двете гласувания днес се видя, че в Република България политическите заявки много лесно се променят. Политическите заявки в България следват само и единствено тесни интереси на определени партии, които не желаят справедливо разпределение на състава на Централната избирателна комисия. Нека след тези две гласувания да е ясно на българското общество, което се надявам да ни гледа в момента, че изборите само и само и единствено изпълняват тесни политически интереси на тези партии, които със 130 гласа си промениха мнението за период от около две седмици и в момента гласуваха против. Нека на българското общество да е ясно, че това гласуване, което бе проведено в момента, няма да даде справедливост на следващите избори, а ще даде само един инструментариум определени политически сили да ръководят по начина, който на тях им изнася, провеждането, организацията преди това, накрая и отчитането на изборните резултати. Защото на едни други парламентарно представени политически партии, които имат средно една трета от народните представители в днешната зала, не им беше дадена възможност, макар че беше постигнато преди такова съгласие, пак казвам, в Правната комисия, да имат свое представителство в Централната избирателна комисия по начин, по който дори беше изненада и за една част от това новосформирано мнозинство, та се наложи то да търси обяснение защо това гласуване бе проведено по този начин. Благодаря Ви. Благодаря Ви. За второ обяснение на вот, различен от вота на мнозинството – господин Настимир Уважаеми господин Председател, излизам да обясня вота си, защото всъщност ние тази тема не я дискутирахме въобще по време на изказванията, тъй като беше подкрепено от Комисията никой не се изказа за състава на ЦИК. Но какво направи впечатление? Направи впечатление, че абсолютно всички политически формации, които имат в момента представителство в ЦИК, не подкрепиха това предложение. Всъщност всички нови формации, като „Продължаваме Промяната“, ВЪЗРАЖДАНЕ, „Български възход“, които би трябвало да имат представителство в ЦИК, всъщност няма да имат такова. Защото, имайки предвид, че в момента гласуваме Изборния кодекс и промяна на изборните правила по начин, който ще доведе до манипулации, съставът на ЦИК е един много важен орган, защото много от решенията, които се взимат,

този важен законопроект, който се оказва първият на второ четене важен, голям Законопроект, който е приет в Четиридесет и осмото народно събрание. Целта на цялото това нещо е, когато има манипулации, ЦИК да ги прикрива, защото няма да има състав, там няма да има партии, които да се противопоставят на манипулациите, което, разбира се, в Комисията беше прието, но тук в залата тези партии показаха истинските си лица. Благодаря. трето обяснение – господин Матеев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, в обяснението си за малцинствен вот всъщност искам да Ви обърна внимание на един абсурд, до който стигнахме. В Правната комисия бяха подкрепени двете предложения – едното от ВЪЗРАЖДАНЕ, другото от БСП, които имаха различен характер. Те бяха обединени заради това, защото Комисията ги подкрепи в един параграф, който ние гласувахме не разделно двете предложения, а общо този параграф. И стигнахме до абсурда, който не за първи път виждам в тази зала и в Правната комисия, че всъщност БСП гласува против собственото си предложение по простата причина, че всъщност това, което бяхме постигнали като консенсус в Правната комисия, в момента изведнъж претърпя някаква метаморфоза. Може би са се объркали. Също така не мога да разбера, след като ГЕРБ постоянно критикуват критикуват последните проведени избори от този състав на ЦИК, поради каква причина те не искат да бъде променен този състав на ЦИК. Това са моите въпроси и просто нямам отговор на тях, но се надявам в следващите гласувания да не стигаме до такива абсурди, защото няколко предложения, които бяха подкрепени в Комисията, които бяха свързани с декларациите и всички бяхме съгласни, че трябва да се подписват

че право на обяснение на вот, различен от този на формираното мнозинство, имат народни представители, които не са взели участие в обсъждането на разисквания въпрос, господин Гаджев.

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Надежда Йорданова и група народни представители за нов параграф 4, за създаването на нова ал. 4 в чл. 56. Гласували

колегите да върнат хартиеното гласуване, възможността да се гласува с хартия, с това, че българските избиратели не могат да боравят с машини. И сега имаме едно чудесно предложение от колегите от „Демократична България“, което Ви зачитам: „Централната избирателна комисия чрез обучително звено по ал. 1 и съвместно с представители на областните и общинските администрации провеждат целогодишно мероприятие по запознаване на гражданите с работата на специализираните устройства за машинно гласуване при условия и ред, определени с правила, приети от Комисията.“ Колеги, ако искате и ако всички ние искаме българските избиратели да не ги страх от машините,

Предложението не е прието.

представители: за 72, против 121, въздържали се 26. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване предложението на Комисията

народни представители: за 163, против 10, въздържали се 44. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване предложение от Надежда Йорданова и група народни представители, неподкрепено от Комисията, за нов параграф 6.

Благодаря, господин Председател. след думата „време“ да се добавят думите „и видеозаснемане“, тъй като възприехме концепцията, че освен видеонаблюдение при броенето на бюлетините ще има и видеозаснемане. Втората ми процедура е за разделно гласуване в параграф 12 за точките от 1 до 6 отделно от т. 7, каквато редакция току-що направих.

Благодаря, господин Председател. Бих искал да помолите господин Божанов да направи уточнение. (Реплики.) Господин Божанов, чувате ли ме – да направите уточнение видеозаснемане на целия ден ли ще бъде, или след приключване на изборния ден на броенето? Защото не го пише в текста, аз не го намерих. Да направим това уточнение. Защото „в изборния ден“ означава целия ден. А целият ден не може да се заснема. Първо, Вие сте достатъчно IT компетентен, за да знаете за какви обеми става въпрос. Второ, има вероятност да се компрометира тайната на вота, а още по-голяма вероятност има контролираният вот добре да се контролира по интернет.

Това редакционно предложение беше направено в дебата, Вие в момента искате да върнем дебата по редакция, която е направена и господин Божанов вече припомни. Всъщност разликата от дебата е, че днес се прави на подкрепен от Комисията текст редакционно допълнение на госпожа Атанасова, така че и двете ще бъдат подложени на гласуване – както това на господин Божанов, направено по време на дебатите, така и направеното сега. сега. Първо подлагам на гласуване разделяне на гласуването на § 12 на две – от т. 1 до т. 6 – едно гласуване, и т. 7 – второ гласуване. Това е първото предложение, което подлагам на гласуване. Моля, режим на гласуване.

на така разделените текстове на § 12 – гласуваме от т. 1 до т. 6 включително. Моля, режим на гласуване.

редакционното предложение на народния представител Божидар Божанов, така както беше изчетено: след изборния ден да се добави „и видеозаснемане в деня на изборите“. Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване.

Сега подлагам на гласуване т. 34 в цялост с приетата редакционна поправка. Моля, режим на гласуване.

представители: за 4, против 210, въздържали се 2. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на предложение от Надежда Йорданова и група народни представители за нов § 9. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към предложение от народния представител Кирил Петков и група народни представители за създаване на нов параграф за изменение в чл. 92, ал. 4. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, всеки, който е участвал в избори в последните 10 или 15 години – говоря да е участвал наистина в организацията и провеждането на избори в Република България, е запознат, че членовете на секционните избирателни комисии получават възнаграждения за деня, в който те

в изборната седмица, така да го нарека, да не кажа „Страстната седмица“, и в настоящите финансово-икономически условия в държавата заплащането, което е в размер на 85 лв. при последните избори, е крайно недостатъчно,

беше наистина добре за хората, които участват като състав на секционните избирателни комисии, и следваше да бъде подкрепено, за да можем да обезпечим нормалното провеждане и на следващите дали ще са парламентарни, дали ще са местни избори, няма значение, но тези хора, които са членове в секционната комисия, заслужават повече пари, заслужават повече пари, защото те извършват изключително много работа, а сега, когато очевидно ще се върне и хартиената бюлетина, тяхната работа ще се увеличи. Това никой не го взе предвид. Тяхната организационно-техническа работа ще се увеличи, именно поради което, за да може да се обезпечи нормалното провеждане на изборите, следваше да бъде подкрепено това предложение, за да бъде увеличено това възнаграждение поне една четвърт

беше поискано прегласуване, а имахме обяснение на вот. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, понеже Вие, господин Председател, не обявихте каква точно е процедурата, поради която давате на господин Петров думата, ние не разбрахме, че всъщност той иска обяснение на малцинствен вот. Ние искахме процедура по прегласуване и всъщност това, че Вие не обявихте за какво давате думата на колегата, създаде тази ситуация. Моля Ви да уважите нашето искане за прегласуване – това ще отнеме не повече от минута. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Иванов. В духа на уважителност подлагам на прегласуване.

Преминаваме към предложение на народния представител Надежда Йорданова и група народни представители за създаване на нов § 10 със съответните изменения в чл. 100, ал. 1. Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на прегласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Извинявам се, господин Чолаков. Уважаеми господин Председател, моята процедура е следната, след като днес почти два часа в рамките на добрия тон работихме по темата Изборен кодекс, аз Ви предлагам да се върнем, колеги, към дневния ред на обществото, за който неведнъж се споменава и се говори от тази трибуна. В тази връзка моето процедурно предложение е следното – разискванията по тази точка да продължат в следващото пленарно заседание следващата седмица, а днес Народното събрание да продължи работата си с т. 2 от седмичната Програма така, както е приета от всички нас. За всички зрители и слушатели български граждани зачитам коя е т. 2, а именно това е: Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия с вносители Драгомир Стойнев и колегите от БСП. Уважаеми колеги, моля Ви да

колегата Иванов, ще кажа, че обратното ми предложение е базирано на темпото, с което работи Народното събрание, а то е много добро едно от най-добрите за последните народни събрания, защото сме успели да гледаме на първо четене почти всички данъчни закони, включително и бюджета, така че в рамките на дни ние ще успеем да приемем всички закони, които касаят българските граждани по отношение на подкрепа, доходи, инфлация и така нататък. Има само едно условие – да продължим да работим по тази точка по начина, по който работихме досега. Благодаря, господин Цонев. Да поздравим бъдещите държавници и политици от 170 средно училище „Васил Левски“, Столична община. Добре дошли!

представители: за 94, против 124, въздържали се няма. Предложението не е прието. Иска се прегласуване. Режим на прегласуване.

представители: за 93, против 122, въздържали се няма. Предложението не е прието. Продължаваме с Доклада. Господин Чолаков, заповядайте.

Чл. 110а. (1) За всички видове избори, с изключение на частични избори на общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства, се назначават преброителни комисии за всеки преброителен участък. (2) В един преброителен участък се включват до 20 000 избиратели. Границите на преброителните участъци съвпадат със: 1. границите на многомандатните избирателни райони в Столична община на всички видове избори, с изключение на избори на общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства; 2. границите на административните райони в градовете с районно делене на избори на общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства; 3. границите на общините за всички останали случаи. (3) В административните граници на общините, съответно на избирателните райони, се образуват най-малко толкова участъци, колкото пъти числото 20 000 се съдържа в броя на избирателите съобразно методика,

на: 1. районните избирателни комисии по предложение на областните управители, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии, при избори за: а) а) народни представители за Народно събрание; б) народни представители за Велико народно събрание; в) президент и вицепрезидент на републиката; г) членове на Европейския парламент от Република България; общинските избирателни комисии по предложение на кметовете на общините, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии, при избори за: а) общински съветници; б) кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства. (6) Съставът на преброителните комисии се определя по реда на чл. 76, а консултациите преди назначаването им се провеждат по реда на чл. 75. Статут Чл. 110б. (1) Преброителната комисия осъществява правомощията си от деня на назначаването й до приключване на съответния вид избор, предаването на изборните книжа и материали в районната или общинската избирателна комисия и общинската администрация. (2) При изпълнение на своите правомощия членовете на преброителната комисия са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. (3) Член на преброителна комисия не може да носи отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация. Правомощия на преброителните комисии. Чл. 110в. (1) Преброителната комисия: 1. приема приема изборните книжа от секционните избирателни комисии от съответния изборен участък; 2. преброява гласовете за кандидатските листи при всички видове избори, подадени на хартиени бюлетини; преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници; 3. изготвя протокол за резултата от гласуването от съответния изборен участък и го предава на районната или общинската избирателна комисия в срок до 24 часа след приключване на гласуването. (2) Разпределението на дейностите между членовете на преброителната комисия се извършва с писмено решение. (3) Преброителните комисии, образувани на територията на една община, изпълняват своите правомощия в преброителен център. Кметът на общината е длъжен да предостави подходящо помещение за преброителен център, който да осигури нормалната работа на преброителните комисии. Протокол на преброителната комисия. Чл. 110г. (1) Протоколът на преброителната комисия обобщава данните за гласуването с бюлетини в секциите от съответния изборен участък. (2) В протокола на преброителната комисия не се отчитат данни за гласуването по партии и преференциален вот за отделните избирателни секции, включени в нейния преброителен участък. (3) След предаването им в районната избирателна комисия или общинската избирателна комисия протоколите на преброителните комисии незабавно се сканират и публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия. (4) В протокола на районната избирателна комисия, съответно на общинската избирателна комисия, се обобщават данните за гласуването от протоколите на преброителните комисии и протоколите от машинното гласуване. Неуредени въпроси Чл. 110д. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат правилата за секционните избирателни комисии в страната.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Дотук. Ще вървим така – параграф по параграф, за да може да се изкажат всички и да има яснота. Откривам дискусията по този параграф. Първо записване – господин Милен Матеев от „Продължаваме Промяната“, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Стигнахме до сакралния параграф на тези промени в Изборния кодекс, стигнахме до философския камък на хартиената коалиция. Философският камък, с който тя смята, че ще превърне хартията в злато…

Добре.

Изчетен беше само Раздел

За преброителните центрове е ясно, че това е една прекрасна идея. Аз миналия път също заявих, че преброителните центрове са нещо, което води към прогреса, да се стигне до една професионална изборна администрация в страната. Разбира се, с всички предложения, които до момента гласувахме, се обезсмисли гласуването на следващите параграфи, свързани с преброителните центрове, тъй като те вече бяха отхвърлени от мнозинството. Преброителните центрове могат да се използват дори и при машинно гласуване, както е до момента, тъй като има секции, ние много добре знаем, до 300 избиратели, където се гласува с хартия и където преброителните центрове могат да влязат в действие и всъщност да се избегнат негативите, които наблюдаваме при гласуването с хартия, а именно сгрешените протоколи, броенето от уморени членове на секционни избирателни комисии, допускането на множество грешки в тези протоколи при отчитане резултатите от изборите. Разбира се, тази идея не е приета от хартиената коалиция, тъй като тя не иска да се преброяват честно, ясно и да има точни резултати от изборите, иска да бъдат манипулирани тези резултати от изборите. Така че ние подкрепяме всички текстове, свързани с преброителните центрове, и апелираме към всички в залата да подкрепят тази идея и да бъде въведено това преброяване на резултатите от изборите от администрация, която е назначена специално за извършване на тези действия в изборния процес. Благодаря Ви.

голяма част от казаното от Вас. Първо, защото преди няколко параграфа въведохме допълнителни възможности за видеонаблюдение и видеозаснемане на преброяването на бюлетините при извършване на това действие от секционната избирателна комисия, в която участват представители на всички политически партии, получили повече от 4% на последните избори, тоест Вие предлагате с Вашето изказване това, което преди малко гласувахме единодушно с 216 гласа за, а именно да има видеонаблюдение и видеозаснемане на процеса, при който се броят бюлетините и се попълва протоколът, да го зачеркнем. Това вече на този законодателен етап няма как да стане, защото е второ гласуване, напомням, и да преминем към съвсем друга друга възможност за преброяване на бюлетините – в преброителни центрове. Аз мисля, че правите тези изказвания съвсем умишлено, първо, за да внесете допълнителни допълнителни неясноти по отношение на текстовете, които разглеждаме, които подкрепяме или не подкрепяме, и второ, за да продължите със спекулациите. Относно заключението Ви хартиена коалиция. Само бих искала да Ви кажа няколко неща. Едното е, че никой не връща хартията, защото тя никога не си е тръгвала, господин Матеев. Много добре знаете, че във всяка секция с под 300 избиратели се гласува само на хартия. Много добре знаете, че се отпечатват толкова броя бюлетини, колкото е борят на гласуващите в избирателните списъци, милиони бюлетини се отпечатват, за да гарантират, че ако машина дефектира или спре по време на изборния ден, се преминава на хартиено гласуване. В този смисъл намирам това Ваше изказване като поредна защото абсолютно не е коректно към текстовете на Законопроекта, които вече сме гласували. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви. Втора реплика, и трета – господин Ананиев. От другите парламентарни групи? Не виждам за реплики.

неприемането на първите разпоредби, които бяха предложени относно преброителните центрове от колегите от „Демократична България“, тази дискусия по-нататък в Кодекса става малко или повече безсмислена, но това, което аз искам да кажа, е, че Вие не посочихте в пълнота това, което се случва в момента на изборите и което преброителните комисии можеха да избегнат. В момента всички знаем, че при проведени избори преди няколко години от 3000 протокола на секционни избирателни комисии половината са сгрешени. Половината! Има дописвания, зачертавания, отмятания. Всичко това тези преброителни комисии могат да го проконтролират, а сега знаем какво се случва. Внасят се едни зачертани, надраскани, допълнени протоколи в районните избирателни комисии, там на място се стои в условия на обсада в продължение на един-два дни, ако трябва, докато се предадат, и впоследствие те се приемат, но никой не проконтролира действително всяко едно зачертаване, отмятане или поправка на какво се дължи и до какво е довело. Да, бюлетините си стоят в чували, последващ контрол няма. И тази практика, която се предложи да бъде въведена, Вие сте прав и не мога да се съглася с предходната – въпреки че не сме в режим на взаимно репликиране, че Вие манипулирате. Не. Вие посочихте на обществото какво се случва, а това, което се случва, е възможността

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Матеев, изпуснахте в изказването си да уточните няколко неща и това провокира госпожа Атанасова да Ви репликира. Мисля, че в него трябваше да наблегнете, че когато правиш видеозаснемане на процеса след края на изборния ден, даже и ако подкрепим, надявам се, опцията за преброителни центрове, всъщност пак можеш да заснемеш по какъв начин се приготвят всички материали, по какъв начин се третира урната – дали всичко е както трябва, и от това да има запис. По този начин ние гарантираме, че в края на изборния ден е спазена процедурата, за да се стигне до преброителния център, където може да има допълнително наблюдение от всички, които се включват онлайн или пък от тези, които имат право да са в преброителния център застъпници, наблюдатели и така нататък. Преброителните центрове като цяло дават много повече прозрачност. Те се използват и в Англия, и в Ирландия, и в Щатите и на много други места. Ние трябва всъщност да върнем доверието в правенето на избори. За съжаление, много от дебатите в последната седмица довеждат до съмнения у хората за честността на изборния процес, а с преброителните центрове ние ще дадем тази възможност за прозрачност в тази възможност за прозрачност ще може всеки да участва. Лесно е да се пише на Фейсбук, но нека в изборния ден всички направим максимално усилие – тези, които гласуват и са част от самия процес, да гарантират честността на изборите и максимална прозрачност пред избирателите и пред международната общност. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, въпреки че не Ви виждам в залата, напълно съм съгласен, че видеозаснемането е добра крачка напред. Вие всъщност отхвърлихте тези предложения за видеозаснемане в Комисията, но е хубаво, че сте размислили и днес променихте мнението си. Видеозаснемането обаче по никакъв начин не пречи на това да бъдат създадени преброителни центрове. Част от предложенията за преброителни центрове всъщност включват видеозаснемане в тези преброителни центрове точно на броенето на хартиените бюлетини. Така че не виждам някакъв проблем в това. Всъщност имахте възможност, приемайки тези преброителни центрове, Вие да подкрепите твърденията си, че искате да изсветлите изборния процес. Дори и с въвеждането на хартиени бюлетини, за които настоявате, имахте възможност да оправдаете това въвеждане, че то все пак ще стане по един прозрачен начин и резултатите от изборите ще бъдат преброявани честно и открито. Това обаче Вие не го направихте. Що се отнася до това, че сме гласували до момента едни текстове и ако гласуваме за други текстове от Изборния кодекс, искам да Ви напомня, че това се е случвало вече – дори в миналото Народно събрание при гласуването на бюджета, и е напълно допустимо, когато се приемат противоречащи си текстове, Народното събрание да се върне назад и да прегласува текстовете. Господин Пандов, напълно приемам Вашата забележка. Аз, разбира се, споменах, че с преброителните центрове се премахва негативното явление на сгрешени протоколи, но наистина не споменах мащабите на това явление, а те са чудовищни. Аз мисля, че при предишно изказване бях дал пример, че в един от елитните един от елитните избирателни райони, какъвто е 24 МИР – София, на едни от изборите е имало 90% сгрешени протоколи. 90%!

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме за прозрачност на гласуването и на отчитането на изборните резултати. Свидетелство за това е изричното ни предложение – във внесения наш законопроект за видеозапис на целия изборен ден, с оглед да предотвратим всякакви възможности за манипулации – дописване в изборния списък, гласуване от член на комисията, който да е стимулиран от някой друг. Всичко това, ако имаше видеозапис, който да се пъха в изборните книжа и да служи като доказателство, ако бъде прегледан впоследствие, щеше да предотврати доста голяма част от изборните измами, които се случват по време на изборния ден. Обаче идеята за преброителните центрове очевидно е нова за българското избирателно право. Нека не забравяме, освен че изместваме процеса по преброяване на гласовете от секционните избирателни комисии, по това предложение, което аз виждам – специално с чл. 110а, ал. 5,

за да се измести целият процес в тези нови преброителни центрове. Но да се върнем малко по-назад – в СИК-овете. Тъй като с това предложение се иска

ръководството или членовете на секционните избирателни комисии са неграмотни и не могат да смятат, да напишат един протокол, дайте да създадем една нова структура, която да го прави на друго място, вместо хората, забележете, които са провеждали целия ден този избор и са наясно с целия процес на избора с провеждането на гласуването, с процедурата по гласуване. Досега именно заради това – това е била причината, същите тези хора след приключване на изборния ден да броят бюлетините, независимо дали са машинни, дали са хартиени, защото все пак досега броихме и машинното гласуване, и хартиените отрязъци от машините. Считаме, че това е по-добрият вариант. Именно същите тези хора вече и при видеозаснемане на техните действия да броят да броят бюлетините с представители от всяка политическа партия, които са заинтересовани от честно, обективно и прозрачно броене на изборните резултати, те да съставят изборните списъци. За мен не е състоятелно твърдението, че видите ли, защото те грешат и не могат да смятат, дайте да изместим процеса на броенето и отчитането извън СИК, а също така и извън РИК. Пак ще повторя, че не чух нито едно логично обяснение защо самите РИК да не се занимават с отчитането на гласовете от секционните избирателни комисии, а трябва да се занимава отделен орган, назначаван от РИК. Именно затова ние ще се въздържим от подкрепа на това предложение, тъй като са неясни ползите от него. Считаме, че ако има, а наистина има, сгрешени протоколи на секционните избирателни комисии, този процес трябва да се реши вътре в самия СИК след края на изборния ден. По какъв начин ще стане – по какъв технически начин ще стане, това вече е отделен въпрос, но считаме, че е най-добре представителите – членовете на секционната избирателна комисия, които са провели избора, изборния ден и са наясно с това какво се е случило в изборния ден, те да извършват броенето в самата СИК, както е досега – при заключени врата, без външни лица, а вече и с надлежен видеозапис и при съставянето на този протокол. Така че на видеозаписа ще се види кой какво е съставял, кой какво е писал, какви са били евентуалните действия – поправка, подправка, евентуална замяна на секционния изборен протокол с друг, с други резултати, но вече няма да се случва, защото ще има видеозапис над тези действия. И за нас това е най-добрият вариант към момента. Към момента. Не казваме, че е перфектен и е най прозрачният. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петров. Има желаещи за реплики. За реплика ли, господин Гюров. На госпожа Йорданова ще дам първо не само защото е дама, а преди малко я оставихме за следващо изказване.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 уважаеми гости! Аз взимам реплика, за да направя една корекция, колега Петров. Вероятно нашето предложение не е било добре разбрано. В него няма предложение, което да отнеме правомощията на РИК или общинската избирателна комисия в зависимост от вида избор, който се провежда, да установява резултатите от гласуването в съответния изборен район или в съответната община, пак в зависимост от изборите. Преброителните комисии, да, те са междинно звено между секционната избирателна комисия, РИК и съответно общинската избирателна комисия именно от гледна точка на преброяването. Само толкова. Окончателният резултат крайният резултат от изборите в съответния изборен район или в съответната община, се установява именно с протоколите на районната избирателна комисия и общинската избирателна комисия. Що се отнася до ползите от въвеждането им, ще бъда по обстойна в моето изказване. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости! Господин Петров, позволете ми да не се съглася с Вас. Наблюдавал съм доста изборни процеси като застъпник, като участник, секретар в секционни комисии и мисля, че трябва наистина всички да си дадем ясна сметка и да разделим процесите и действията, които се случват по време на изборния ден. Да, в повечето случаи отварянето на изборната секция, подреждането на бюлетините, пускането в урната, това са едни такива оперативни, обикновени действия, които всички членове на секционните комисии могат да извършват, досега не съм виждал сериозни проблеми и нарушения в процеса на гласуване по време на изборния ден. Големите проблеми стават вечерта, когато затворят урните, когато се затвори изборният ден, след 20,00 ч., и тогава започва процесът на преброяване. има доста проблеми, които вече сме изтъкнали. Предполагаме, че с въвеждането на запис и видеонаблюдение това донякъде ще бъде минимизирано. Но огромните проблеми, които стават, са в самото фактическо попълване на изборните протоколи и това е най-големият проблем. този проблем следва да бъде решен с предложението, което е направено в този параграф – да се създадат преброителни центрове, които ще могат по правилния начин да отчетат гласовете и да ги запишат в изборните протоколи. Точно сгрешените протоколи са причината да виждаме в изминалите години заложнически кризи, където хората – председателите и секретарите на избирателните комисии, са държани съвсем съзнателно с часове без храна, без вода, единствено с цел да бъдат изнервени и в крайна сметка да бъдат поправени изборните протоколи, така че накрая да излезе сметката, която очакваме. Така че не съм съгласен с Вас. Мисля, че тези избирателни преброителни центрове всъщност ще изпълняват една много важна роля и тя ще подпомогне правилното отчитане на гласа на българските избиратели. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Гюров. Трета реплика – Мирослав Иванов. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, гости! Уважаеми господин Петров, не, ние не твърдим, че българските граждани, които работят в секциите, не могат да броят, но нека да погледнем какви са фактите. Някои от колегите тук вече веднъж ги споменаха, а аз ще ги повторя, защото те са изключително важни. Хиляди поправени протоколи, без да сме сигурни какви са финалните числа, които съответните РИК-ове, а впоследствие ЦИК приемат, и дали те отговарят на действителния вот на избирателите. Всички ние знаем как многократно протоколи са поправяни на място – дори в РИК-овете, само и само за да излезе сметката, без членовете на СИК, които предават, да имат някаква представа какво е съдържанието на чувалите, защото те не преброяват отново. Отделно от това имаме десетки хиляди, даже стотици хиляди невалидни бюлетини, господин Петров, Вие отлично го знаете и неведнъж сте го казвали в хода на дебатите, които сме формирали. Това са фактите. Ако погледнем, всъщност какво ни казва Кодексът на труда? Кодексът на труда ни казва, че нормалният работен ден е осем часа. Членовете на СИК, дами и господа, са на своето работно място в 6,30 ч. сутринта и ще си тръгнат, ако не преброяват, в 20,30 ч., защото в осем приключва изборният ден. Трябва известно време, докато започне преброяването и се подреди секцията за преброяване – това са 14 часа. Това е почти два пъти над нормално приетия за установен работен ден на един човек. Абсолютно нормално е тези хора вече да са изморени, те да са напрегнати и единственото, което искат, е да приключат възможно най бързо. Както и господин Гюров преди мен каза, именно след 20,00 ч. започва най-съществената работа, а именно преброяването на гласовете и отчитането им в изборните протоколи. Тук една професионална администрация, която ще може по лесно да бъде обучена, отколкото тези 100 хиляди души, които участват в секционните комисии, една професионална администрация ще може да бъде далеч по-добре обучена и ще може да минимизира броя на сгрешени протоколи, броя на невалидни бюлетини. На последно място, далеч по-лесно биха се наблюдавали, уважаеми господин Петров, стотината преброителни центрове или 200, или колкото се приеме да бъдат създадени в сравнение с над 12 хиляди секции. Именно тези два основни момента ще гарантират далеч по-прозрачен и честен изборен процес. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Призовавам да се придържаме към ограниченията във времето. Заповядайте за дуплика, господин Петров. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, на първо място, госпожо Йорданова, ами доколкото сме разбрали предложението, което правите за създаване на преброителни центрове, те ще извършват въвеждането на изборните резултати – ето това е важно. Те ще извършват въвеждането на изборните резултати и ще го подават към РИК. Именно затова ние не разбираме какъв е проблемът самата РИК да си въвежда изборните резултати, та ще трябва да се създава едно ново междинно звено, което да го прави, и след това да ги подават същите тези резултати на РИК, и дали ще има някаква евентуална манипулация във въвеждането на тези изборни резултати. Ето това ни притеснява. На следващо място, господин Гюров, казвате, че сте извършили доста оперативни действия, включително и като секретар на ЦИК, но не сте забелязали досега проблеми в изборния ден – евентуално изборни измами. Сигурен съм, че е така, защото явно не сте взимали едни 50 лв. от търговци – купувачи на гласове, във времевия диапазон между 15,00 и 17,00 когато се гласуваше все още с хартиени бюлетини. В определена секционна избирателна комисия, за да излезете всички членове на секционната избирателна комисия, а този, който Ви е дал парите, да влезе вътре, да допише изборния списък, да постави хартиените бюлетини в урната и след това да си излезе. Така че затова може би не сте виждали такива изборни измами, но те, за съжаление, моето опасение, казвам само опасение, защото не съм виждал такова нещо наживо, че може би се извършват и това става в изборния ден, а не при отчитането на гласовете после. В изборния ден е възможно да се извършват такива измами. Именно това ние се опитахме да предотвратим, като подкрепяхме и видеозаснемане на целия изборен процес. На следващо място, не съм съгласен, господин Иванов, че Вие не знаете и не сте сигурни какви са секционните изборни протоколи, възможно е да са сгрешени – дали отразяват правилно изборните резултати. Всички секционни изборни протоколи са качени, след като са били приети, и са приети 100% от РИК. Може да се запознаете с текста, защото са сканирани онлайн.

в противен случай да ги бяхте оспорили, каквото право имате. А дали са сгрешени, или не това вече съдът да определи. Докато съдът не го определи с влязло в сила съдебно решение, не може да кажете, че има сгрешен секционен избирателен протокол. На следващо място, по въпроса за хилядите недействителни бюлетини. Да, господин Иванов, ние затова подкрепяме машинното гласуване само и единствено защото то премахна този проблем със стотиците хиляди недействителни бюлетини. Няма да спрем да го подкрепяме в този вариант. Но не смятам, че това би било причината ние да създадем едно ново междинно звено, което евентуално да има възможност за злоупотреби, тъй като не е под прекия контрол на районната избирателна комисия, както е в момента. Благодаря Ви.

Колегата Цонев го няма, но господин Председател, припомням текста на чл. 81, ал. 3 от Правилника, че в рамките на обсъждането на второ гласуване народен представител може да обоснове направени предложения в рамките на пет минути за всяко предложение. Тази възможност не ми беше предоставена. Може би, ако Правилникът беше спазен, явно неразбирането А сега изказването ми по същество, което може би трябваше да бъде направено в началото на дебата, ако ми беше дадена тази възможност. Уважаеми колеги, „Демократична България“ много ясно заяви в края на гласуването на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, че след като мнозинството връща хартиената бюлетина във всички секции, тоест гласуването с хартиена бюлетина във всички секции, ние ще направим предложението за въвеждане на преброителни центрове. Да, в част от гласуванията, които минаха преди известно време, стана ясно, че мнозинството не подкрепя въвеждането им. им. Призовавам Ви в резултат на дебата да преосмислите това решение – все още не е късно. Както казаха колегите, има практика на Конституционния съд тогава, когато в рамките на гласуването на един Законопроект се приемат противоречиви текстове, може Народното събрание да се върне назад и съответно да подложи на трето гласуване приетите вече текстове. Както казах, Конституционният съд е потвърдил тази практика. Колеги, защо е важно тогава, когато има гласуване с хартиена бюлетина, ние да имаме преброителни центрове. Аргументите ни са основно съсредоточени върху гарантиране на правилното отчитане на вота и прозрачността на този процес. Основните ни аргументи не са свързани с това, че членовете на секционните избирателни комисии не са достатъчно обучени или образовани, или пък, боже мой, неграмотни, нито пък са свързани с подозрения, че представителите на различните политически партии ще злоупотребяват. Да, в някои случаи има и злоупотреби. Нека да приемем, че в по-голямата си част членовете на секционните избирателни комисии са добросъвестни. Колеги, многото грешки, които се допускат при ръчното броене в секционните избирателни комисии и попълването на протокола, в основната си част се дължат на умора – действително са грешки поради умора. Преди мен колегите казаха, че секционните избирателни комисии към момента на отваряне на урните и започване броенето на вота, те са работили повече от 14 часа. Нека да си припомним нашите дебати, които толкова дълго продължават. Само миналата седмица ние имахме многочасов дебат и не гласувахме, и много добре знаем колко бяхме изморени след 5-ия, 6-ия, 7-ия, 10-ия час, а след 14-ия?! Представяте ли си какво е? Така че нека да дадем тази възможност да се въведат преброителните центрове, защото какво ще се случи? Всъщност хора, които не са били цял ден с избирателите и са следили организирането и провеждането на изборния процес, съвсем със свежи сили ще могат организирано да преброят много точно и доста по-прецизно от секционните избирателни комисии подадените гласове. Тук няма да се съглася с колегата Петров, че всъщност районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии могат да свършат това. Не, не могат да го свършат това. Просто защото в един изборен район или в една община, в зависимост от изборите, секциите са много. Общинската избирателна комисия, районната избирателна комисия е невъзможно хем фактически да брои бюлетините, хем да извършва контрол за законосъобразността на тези действия. не е вярно, че преброителните комисии не са под контрола на районната избирателна комисия, съответно на общинската избирателна комисия. По-нататък в текстовете става ясно, че именно ОИК, извършва контрол за законосъобразност на техните действия – разглежда жалби и се произнася по тях. Така че контрола за законосъобразност на дейността на преброителните комисии ние сме го предложили. Също така не е вярно, че преброителните центрове са непознати за българската избирателна система. Напротив, има провеждан експеримент, който е бил регламентиран в тогава действащото тогава действащото изборно законодателство, многократно сме се позовавали на него. Това е експериментът в Бобошево, който е отчетен за за успешен. Така че текстовете, които ние сме предложили, се базират въз основа на реален опит на нещо, което реално се е случвало в България. Също така

Да, приключвам. Все пак припомням, че ми беше отнета възможността за обосноваване на предложението. Действително приключвам, колеги. Аз никога не злоупотребявам целенасочено с времето. НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА: Видеонаблюдението и видеозаснемането на преброяването на бюлетините просто ще се премести в преброителните центрове след края на изборния ден. В секционните избирателни комисии съответно ще бъде заснето заснето затварянето на урните и полагането на съответните действия за тяхната сигурност. „Демократична България“, нека да припомня, е най-големият адвокат – защитник. Ние прокарахме идеята за видеонаблюдението и видеозаснемането след края на изборния ден, така че при всички положения ще го подкрепяме и ще отстояваме неговия смисъл. Благодаря. Благодаря, госпожо Йорданова. Пак да призова да се придържаме към времето, определено по Правилник. Има три заявени реплики – Петър Петров, Мирослав Иванов и Христо Гаджев. Заповядайте, господин Петров, Вие сте пръв.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

Законопроекта за промени в Изборния кодекс в тази насока, защото никъде не се провеждаше, което създаде съмнения в обществото за изборни манипулации. Не мога да се съглася и с тази част от изказването, в която казвате, че районните избирателни комисии били претоварени, затова би било добре да има едно междинно ниво, което да въвежда изборните резултати и след това да им ги дава на тях. Казахте, че много им било тежко едва ли не, тъй като те освен с отчитането на изборните резултати се занимавали и със законосъобразността на изборния процес. Ами за последните 30 години районните избирателни комисии се справят със законността на изборния процес не само в в деня на изборите, а и преди това в кампанията. Даже Ви давам пример: районната избирателна комисия се справи и разгледа и Ваша жалба, заедно с Елисавета Белобрадова, срещу ВЪЗРАЖДАНЕ, всъщност срещу раздаването на учебника по родинознание – жалба, която внесохте в РИК, ами РИК се справи, разгледа я и я отхвърли, ЦИК също отхвърли тази жалба. Така че не виждам с какво са претоварени районните избирателни комисии – очевидно се справят и със законността на изборите, освен да отчитат пряко изборните резултати. Затова не мога да се съглася, че те били претоварени и трябвало да създадем едно ново междинно ниво – неясно с какви хора, неясно на какви критерии и условия да отговарят за заемане на тази длъжност, неясно в какъв срок да отчитат изборните резултати и да ги дават след това на РИК. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Петров. Втора реплика – Мирослав Иванов. Вие ли, господин Пандов? Заповядайте.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 първо с един въпрос: как са определени участъците на 20 хиляди избиратели, тъй като Вие нямахте възможност да обосновете Вашето предложение. И по-нататък един коментар тук продължаваме да спекулираме с доверието на избирателите в изборния процес. Това, което ние наблюдаваме, и не мисля, че някой тук го отрича, е, че доверието на избирателите в изборния процес намалява. Намалява доверието на избирателите в държавността, включително и в институцията на Народното събрание, защото всички ние сме избрани по реда на този изборен процес. Опитът Ви с Вашето предложение да подобрите контрола, прозрачността се отхвърля, в същото време се спекулира с това, че нямало равна възможност на българските граждани да гласуват. Когато ние им казваме: има един допълнителен механизъм за контрол и прозрачност, който ние не искаме да приемем, всъщност какво им казваме? Да, ние сме за продължаване на манипулациите, продължаване на изкривяване на изборните резултати и намаляваме още повече тяхното доверие в провеждането на изборния процес по начин, който да съответства на Конституцията. Трябва да посочим, че спадът на избирателната активност при различните начини на гласуване, който не може да се обясни с машините, е траен – той продължава и на последните три вида избори, проведени с един и същи метод на гласуване, който е одобрен от Конституционния съд като конституционосъобразен. И за мен няма обяснение защо ние се борим за честно, за прозрачно провеждане на изборите и не приемаме тези преброителни комисии. Трябва да посочим и аз аз тук споделям по-скоро това Ваше мнение, че районните избирателни комисии не са способни да осъществят пълния контрол. Защо? Всеки, който е участвал в изборния процес, знае какво се случва. (Председателят дава сигнал, Те нямат възможност в рамките на тези понякога 24 часа, когато се приемат протоколите и бюлетините от секционните избирателни комисии, да осъществят реален контрол. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Пандов. Трета реплика – Христо Гаджев. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Йорданова, първо, защо сте избрали 20 хиляди? Защото това е горе-долу резултатът от експерименталните преброителни центрове 2011 г. Тъй като това, което предлагат колегите от „Демократична България“, не е нещо ново, а всъщност добре забравено старо и то вече е било експериментирано в Бобошево, както правилно отбелязахте, оттук имам няколко въпроса. Първо, чисто практически как това се пренася в по-големите избирателни райони, като примерно София, Пловдив и така нататък? Тъй като отчетът и заключението от експерименталното в Бобошево е, че за големи общини е непрактично. Пример веднага: район „Люлин“ – 132 секции, това означава 7 преброителни центъра, които трябва да бъдат разположени в района, в районната администрация някъде. Как практически ще става това нещо в големите градове? Ще настане един кошмар, ако питате мен, за начина, понеже самото преброяване е казано, че между 25 и 30 секции максимум могат да бъдат преброени в един преброителен център, за да върви работата. Как ще се пренасят материалите? Трябва, между другото, много да се уточни евентуално и всъщност как става избирането на комисиите, защото се говори за професионална или назначена администрация, но тук трябва да се запази и пропорционалният подход, както е в СИК-овете, за да има гаранция наистина за честността на вота или честността на преброяването. Но най-важният ми въпрос, който е от заключението на ЦИК от 2011 г., ще го прочета: „От проведения експеримент може да се направи извод, че той може да се прилага ефективно само за малки общини с до 25 – 30 секции, но за по-големи общини с голям брой избиратели е практически неприложим. При допуснати по-сериозни пропуски или нарушения дори само в една секция от общината, след смесването на бюлетините, преди преброяването им практически е невъзможно осъществяването на съдебен контрол и повторно преброяване на бюлетините

Благодаря, господин Председател. По реда на репликите. Уважаеми господин Петров, трябва да направим отлика между понятията „въвежда резултатите“ и „преброява бюлетините“, съответно вота. Действително в РИК и в ОИК и сега ще бъде така – ще се въвеждат всички резултати от преброителните комисии. А преброителните комисии ще броят

един преброителен участък, тоест за назначаване на една преброителна комисия – това е подходът, който е бил в експерименталното гласуване в Бобошево, което потвърди и колегата Гаджев. Колега Гаджев, първо преброителните комисии ще продължават да се назначават по същия подход, както се назначават всички изборни комисии в България – на квотен принцип след консултации. Да, „Демократична България“ иска въвеждането на професионална изборна администрация, но явно все още не сме дорасли дотам и продължаваме с квотния принцип при формиране на изборните Какви са гаранциите при транспортирането? Ние сме предложили такива – начин на запечатване на урните, пломби на урните, описването по конкретен начин в протоколите и разбира се, Как ще действат тези преброителни комисии в големи изборни райони – било то големи общини, било големи многомандатни изборни райони? Да, действително това представлява предизвикателство, но във всяка една голяма община, във всеки съответно голям изборен район има и големи помещения, които позволяват това. Световният принцип сочи, че и при големи райони това е възможно и е въпрос на организация. Съдебният контрол е възможен. Да, ЦИК има притеснение, защото, когато преброяването се извършва по секции, ако се установи при отваряне на чувалите или в някаква съдебна процедура грешка, тази грешка влияе на резултата от съответната секция. Сега ще влияе

Благодаря, уважаема госпожо Йорданова. За изказване? Заповядайте, госпожо Рангелова. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, вярвам, че всички – поне тази част от народните представители, които сме неизменно в залата, когато се дебатират важни за дневния ред на обществото въпроси, със сигурност имаме една обща цел по отношение на тази тема, а именно да гарантираме по-голяма прозрачност на изборния процес. Само в първата част от изложението на вносителите на това предложение съм напълно съгласна – ние също искаме да се гарантира по-голяма прозрачност. Колеги, обаче такава е възможна, когато се предлага нещо с ясни правила, така че да може контролиращият изборния процес да следи прозрачни ли са предложените правила или не. Неколкократно бяха наведени съображения от вносителя на предложението в процедурите по изказвания, реплика и дуплика, че се предлагат тези преброителни центрове като алтернатива и като още една гаранция за контрол на работата на РИК-овете, тъй като бяха изложени съображения, че там се случвали притеснителни неща. Аз съм изненадана тогава, че вносителите не предлагат някакви конкретни правила за подобряване работата на РИК-овете, респективно за по-голям контрол от страна на партиите, защото това, което се предлага, госпожо Йорданова – не Ви виждам, във Вашето предложение, е, как да кажа, едни написани на коляно предложения, от които не ни става ясно ясно как ще се предават на преброителната комисия изборните книжа. Записали сте, че преброителната комисия ще ги приема от секционните комисии, но с какъв акт ще се случва? Означава ли това, че секционните избирателни комисии ще изготвят протоколи? Тоест те ще преброяват неофициално това, което ще предадат на преброителните центрове, или по някакъв друг начин? Във втора точка сте посочили, че преброителните комисии ще преброяват гласовете на кандидатските листи, подадени на хартиени бюлетини. Означава ли, че резултатите от машинния вот ще бъдат отчитани на друго място, а не от преброителните комисии? Ще се запази ли тази функция на секционните комисии? Не става ясно. Посочили сте, че ще се изготвя протокол за резултата от гласуването на съответния изборен участък, който ще се предава на районните избирателни комисии, което на практика означава точно това, което каза и колегата Петров, а именно, че преброителните комисии ще отчитат и ще извършват изборните резултати. Още по-смущаващ за нашата парламентарна група е и срокът, в който сте предвидили тези резултати да бъдат предавани на районните избирателни комисии, а именно в срок от 24 часа, колеги! Тоест това означава, че този преброителен център 24 часа ще преброява, отчита, съставя протоколи. Честно да Ви кажа, аз не виждам нищо прозрачно в това – напротив, това ме смущава много повече от всичките недостатъци, които всеки от нас в различна степен е констатирал като работа и пропуски на районните избирателни комисии. Няма никакви правила какви ще са членовете на тези преброителни комисии и секции; на какви критерии ще отговарят; квотен ли ще бъде принципът за партиите; как ще бъдат назначавани; от колко членове ще е съставът на тези преброителни центрове; ще има ли възможност в тях да присъстват застъпници и наблюдатели, така както в секционните комисии?! Всички тези въпроси, на които ние не намираме отговори в този законопроект, този законопроект, в това Ваше предложение, ни карат сериозно да се съмняваме в мотивите Ви на вносители, а именно да гарантирате прозрачност – напротив, смятаме, че ще се случи точно обратното. Благодаря.

Госпожо Рангелова, изборният кодекс, по който работим всички, действително е малко труден за ориентиране и за четене, особено с толкова много редакции някои неща не са очевидни, затова нека да уточня. Първо, ние сме привърженици на законодателната икономия, тоест, ако може да не разписваме всичко до последната буква в закона, а все пак органът, който носи тази отговорност, да определи някакви процедурни правила. Секционната комисия няма да брои, секционната комисия подготвя протокола без резултатите по партии и коалиции. Има правила кои ще са членовете на преброителните комисии – те са по аналогия с останалите. Ще присъстват наблюдатели, застъпници, ще има видеонаблюдение – това всичко е уредено. Машинният вот ще се отчита от машината, както трябва да бъде. да бъде. Машинният протокол ще бъде пренесен заедно с всички останали изборни книжа и ще бъде приет от преброителната комисия. А 24-часовият срок и в момента е такъв, той е максимален. Експериментът в Бобошево показва, че нещата свършват много по-бързо,

Вашето изказване е поредното доказателство за това, че нарушенията, които бяха допуснати в процеса по приемане на измененията в този законопроект, са сериозни. Защото предложенията, които са направени от „Демократична България“, са внесени от тях като законопроект. И ако бяха спазени сроковете и процедурите за обществено обсъждане, за създаване на работна група, всички тези въпроси, които Вие задавате сега на второ четене, където определено не им е мястото, щяха да бъдат изчистени и щяхме да имаме възможността да погледнем на въпроса концептуално, а не процедурно. А концептуално това предложение за мен е добро. И то е добро в голяма степен по аргументите, които изложих в реплика към Вашия колега Петър Петров – няма да ги повтарям отново. По отношение това, което Вие казвате – за 24 часа. Аз Аз считам, и вярвам ще се съгласите, че е далеч по-важно да имаме действителен вот, действително преброяване, дори то да отнеме 24 часа, при това резултатите, които ЦИК съобщава, да бъдат изкривени и да не отговарят на действителната воля на българския избирател. Благодаря Ви за вниманието.

въпросите, които Вие поставихте, всъщност са въпроси, свързани с това, доколко въобще това предложено изменение има своите корени и въобще може да послужи за един по-добър процес. Всъщност предложението, което аз съзирам в него, е, че подменяме ролята на секционните избирателни комисии, които са съставени по един и същи начин, с това, което се предлага като като преброителен пункт, тоест, съставено е от същите хора, от същите партии, от същите представители. И аз не виждам защо – и ще Ви моля, ако Вие имате отговор на този въпрос, защо ние не вярваме на тези хора, които ние сме изпратили в секционните избирателни комисии, и вместо това правим нещо като въззивна инстанция и предлагаме да се правят преброителни пунктове.

Ако приемем, че в тях ще участват минимум по девет души, разходите за тези хора са някъде около един милион на всеки един избор, което допълнително утежнява финансовата система. Да се върна обаче към това, което всъщност ми беше и въпросът. Мисля, че идеята за това, че в секционните комисии е имало много сгрешени протоколи и по този начин ние ще ги поправим, е невярно. Първо, термин в правото и въобще в Избирателния закон сгрешен протокол няма, има или действителен протокол, който е съставен и подписан от цялата секционна избирателна комисия, или има недействителен протокол, който всъщност е неподписан от всички членове. Всички останали забележки – в Кодекса изрично е писано, че ако има някакви корекции, те се правят със съгласието на цялата секционна избирателна комисия. Така че да говорим и да се развява митът, че се правят някакви корекции, които са в полза на една или друга партия, е невярно. Още повече, че още веднага след неговото съставяне всяка една партия, която е участвала в изборите (председателят дава сигнал, че времето

едни резултати в една секционна избирателна комисия или в един цял район си има ясно изразена процедура, тя е пред Административния съд, където може да посочи всички нарушения евентуално, включително и това, доколко… Така че, моля Ви за кратък коментар и по тези въпроси.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 Благодаря Ви, господин Председател. По ред на изказванията. Първо, господин Божанов. Взехте реплика, но всъщност въобще не дадохте какъвто и да било, още по малко пък конкретен отговор на поставените от мен въпроси. Накратко, преповторихте това, което не успяхме да разберем и от изложението на госпожа Йорданова. Господин Иванов, по отношение на Вашата реплика – така е, ние също смятаме, че трябваше да има много по-широк обществен дебат и обсъждане, тъй като това е изключително важен въпрос. или иначе обаче това не се случи – и не по вина на ВЪЗРАЖДАНЕ, и затова се възползваме от възможността си тук да направим този дебат, защото в края на краищата ние ще гласуваме, и преди да гласуваме, дължим на българското общество да бъдем информирани за какво гласуваме, какво ще създадем в резултат на нашето гласуване. Господин Балачев, по отношение на Вашата реплика. Да, прав сте, това са и нашите притеснения. Действително стана ясно от вносителя на предложението, че се опитва да се наложат професионални преброители в тези преброителни центрове, но ако зачетете внимателно текста на предложението, ще видите, че той завършва с разпоредба, че всички неуредени въпроси, а неуредени са и въпросите какви ще бъдат членовете на тези преброителни пунктове, пунктове, ще се прилагат субсидиарно правилата на Изборния кодекс, което прави доста раздвояващо, двуполюсно притесненията ни дали ще бъдат професионални, или ще бъдат на квотен принцип, както секционните избирателни комисии. Разбирам страховете Ви, те съвпадат с нашите. Благодаря.

Колеги, ние сме в ситуация, в която машинното гласуване, което е изключителен успех и не беше показана нито една грешка на машина – има много човешки грешки, е въпрос на отпадане, тоест предложено е да отпадне. И в тази ситуация ние, колеги, не създадохме специална комисия и аз не съм видял нито една доказана грешка от машинно гласуване в България. В тази ситуация ние от „Демократична България“, колеги, предложихме поне да има преброителни центрове. И две неща виждам, че залата не е осмислила. Едното нещо е, колеги, ако има 500 преброителни центъра в България, видеозаснемането ще бъде концентрирано. Всички ще могат да следят какво се случва там. Ако следите на 12 хиляди места преброяването, не можете толкова ефективно да следите този процес. Само това си помислете и си го представете концентрирано на 500 места преброяване! Това ще позволи на много граждански организации, политически партии – всеки, който има интерес, кандидати, да следят преброяването, така че да не се допускат неточности. Другият много важен ефект. Когато купуват гласове от дадена секция, те искат да видят резултата от съответната секция. Когато се преброяват общо бюлетините от 20 хил. души, няма да има резултати от конкретна секция. Тоест купуването на гласове до известна степен се обезсмисля, защото няма да може да провери купувачът в дадената секция дали е получил гласовете, за които е платил. Това също е важно. Третият много важен въпрос, уважаеми колеги, е, че ако очакваме секционните избирателни комисии след четиринадесетчасов изборен ден да започнат да броят – да, това сме го виждали, хората са уморени, както и ние бихме били уморени след четиринадесетчасов работен ден, и правят много, много, много грешки – омазани са протоколите, поправят ги десетки пъти. Страшно много човешки грешки. Ако се върне хартиената бюлетина, както е тръгнал този парламент с предложенията на ГЕРБ, БСП и ДПС, човешките грешки ще бъдат хиляди. Докато хората в преброителните центрове ще отиват на работа вечерта в 20,00 ч., или около 20,00 ч., те няма да бъдат уморени, те ще бъдат специализирани в броенето на бюлетини, ще отидат свежи в 20,00 ч. на работа и ще си свършат много по-добре работата. Така че, колеги, замислете се по следния начин. За съжаление, освен предложението на „Демократична България“ няма други добри идеи как да премахнем хилядите волни и неволни човешки грешки при връщане на хартиената бюлетина. Няма друго предложение. Така че, обърнете му сериозно внимание. Това е начинът да няма хиляди сгрешени протоколи. Защото ще дойдат следващите избори – дали ще бъдат извънредни, парламентарни или местни, ще се убедите в това, което Ви казваме днес. Очакваме хиляди грешки с хартиената бюлетина! Тези преброителни центрове ще гарантират по-честен процес и по-малко грешки със сигурност. Остава въпросът обаче с протокола от машинното гласуване, тъй като ние запазваме алтернативно, надявам се, машинно на хартиеното гласуване. И се надявам, както беше казано тук в дебатите, да запазим този протокол, за да не се налага на секционната избирателна комисия да брои и тези разписки, или дори ако ги брои, да ги брои контролно, да не ги брои втори път, да не създава протокол там, където има протокол, така че да мултиплицираме по 10 и така или иначе многото човешки грешки, които ще бъдат допуснати. Така че, уважаеми дами и господа, замислете се за следното –как да намалим грешките, които знаем, че ще ги има в хиляди с хартиената бюлетина? Ние предлагаме преброителни центрове. А Вие какво предлагате? Кажете Вие какво предлагате? Защото, ако ми кажете, че нищо не предлагате, това не ни върши работа. Христов – втора реплика при Вас, господин Пандов – втора реплика, и трета – господин Митев.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

Дълги години сме работили за машинно гласуване с Вас и в Синята коалиция, и в Реформаторския блок, и по-късно. Защо искаме да има и хартиено гласуване? Защото се разруши доверието в машините. Аз си спомням, казвал съм го вече, ще го повторя още веднъж, че април месец миналата година няма да цитирам имена, но Ваши колеги гласуваха с хартиена бюлетина, защото не вярваха на машините. Сега ние не вярваме на машините. И понеже ни задавате въпрос: защо, след като спечелихте изборите с машини, сега не искате да остане само машинното гласуване? Да, ние спечелихме изборите с машинен вот, но прогнозите на всички социолози и очакванията бяха за по-голяма разлика между ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“. Това, което беше дадено като социология, е много по-различно от това, което се получи в крайна сметка в тези урни. По отношение на преброителните центрове. В началото на демократичните промени гласуваха повече от 6,5 милиона избиратели. Същите тези комисии успяваха да преброят толкова много бюлетини – сега гласуваме около 2,5 милиона, и не можем да се справим, комисиите са претоварени. Преди малко гласувахме и увеличение на тяхното възнаграждение – това беше правилна стъпка. Аз се надявам, че хора, които са отишли там доброволно, с цел да помогнат на партиите, на които симпатизират, ще могат да издържат и да преброят бюлетините, както са ги преброявали досега. Но пак Ви повтарям, хартиените бюлетини са отпечатани така или иначе – повече от 7 милиона, секциите под 300 души, както каза и госпожа Атанасова, гласуват само хартиено, тук нямаме унификация, нямаме гласуване само с машини или само с хартиена с хартиена бюлетина. От тази гледна точка даваме още една възможност на българския избирател да реши дали да гласува с машини, ако се затруднява да гласува с хартиени бюлетини. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Христов. Втора реплика – господин Пандов. Заповядайте.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

унизителни условия на работа на членовете на секционните избирателни комисии. Да, Вие казахте: те са уморени в края на деня, но трябва да кажем, че – трябва да припомним какво се случваше, когато гласуването беше хартиено. Те продължаваха да стоят в продължение на 24 часа, особено в големите районни избирателни комисии продължаваха да стоят 24 часа след това в условията на, както някои го сравняват, обсада, в „Арена Армеец“ и други подобни центрове, където се предават материалите. Това, което

Публична тайна е, че някои политически сили плащат на членовете си на секционни избирателни комисии извън това, което се плаща по реда на публичното финансиране, именно защото няма желаещи за участие в тези секционни избирателни комисии. Тоест Вашето предложение, въпреки че трябва да посочим, ние в момента водим един дебат, аз го казах вече два пъти, за преброителни центрове, които бяха отхвърлени като концепция. Те бяха отхвърлени, защото мнозинството, което тук се формира, иска да продължи да, както се казва, игралното поле да бъде при същите правила – да върнем хартиената бюлетина в начин, който, тя съществува, да, но да я върнем повсеместно, но при същите правила. Тоест да не повишим контрола и прозрачността върху процеса и това е много важно за тях и затова бяха отхвърлени Вашите предложения. Тук се обсъждаше възможността за съдебен контрол. Съдебен контрол има. Той не е елиминиран по никой начин и аз също искам това да подчертая. Последно, с това ще завърша, проведените проучвания, анкети сред членове на секционни избирателни комисии през последните избори недвусмислено сочат от секциите с машинно гласуване, че те не желаят връщане на броенето на хартии. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Пандов. И трета реплика – господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, освен че не предлагат нищо, което да подобри изборния процес, вносителите дори си противоречат и сега ще Ви кажа защо. Искам да зачета едно изказване на господин Иван Иванов от БСП от 2020 г., 16 септември, когато той е защитавал обратната теза. Просто ще го прочета, за да кажете Вие какво според вас промени така остро позицията на най-силните и последователни защитници на машинното гласуване. Зачитам го: „Мога само да Ви кажа, че тази порочна повторяемост, на която сте свидетели, тази промяна на Изборния кодекс, не е само промяна на Изборния кодекс, а и самото правене на избори. Това се възприема от българските граждани като сериозно подценяване на техния интелект и търпение съответно. За да не кажа, че голяма част от тях го възприемат дори като чиста обида. Уважаеми колеги, навън хората Ви казват едно нещо – искаме машинно гласуване, искаме честни избори. Не знам кое от това не разбрахте. Те искат честни избори, искат да гласуват с машини. Вие упорито им натрапвате това нещо да стане комбинирано с бюлетини. Разбирате ли, че подобен начин на работа, подобен начин на гласуване, подобен начин на законодателство все повече ще отблъсква хората от изборния процес.“ Завършвам цитата. И така, господин Димитров, какво според Вас се промени в позицията на господин Иван Иванов от БСП? Защо той, както е защитавал упорито машинното гласуване и се е борел срещу модела „Борисов“ и борисовките, изведнъж реши той лично да се подпише под закона и да внесе смесеното гласуване. Моля Ви, пояснете защо БСП се опитва, цитирам: „Да обиди българските граждани.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Господин Митев, без да Ви правя официална забележка, но да се придържаме към темата на дискусията, защото, ако правим обща дискусия по всичко, няма да свършим никога. Заповядайте за дуплика, господин Димитров. Господин Председател, уважаеми дами и господа! Намираме се в следната ситуация – има предложение от ГЕРБ, БСП и ДПС за връщане на хартиената бюлетина. Има предложение от „Демократична България“ по този параграф, госпожо Атанасова, за преброителни центрове. Няма други предложения как, създавайки проблем с връщането на хартиената бюлетина, с хиляди човешки грешки, няма друго предложение как можем да ги редуцираме. Така че, колеги, фокусирайте се върху това, което е направено като предложение именно от „Демократична България“, защото Вие не давате други идеи при връщане на хартиената бюлетина как да намалим хилядите човешки грешки, защото те ще дойдат. Ще дойдат изборите – ще видим грешките. На репликата на колегата Христов. Колега Христов, аз Ви моля следващия път, като ми правите реплика, да кажете Вие дали не гласувате и Вие машинно и дали ги призовавате хората и те да гласуват машинно, а тук казвате, че трябва да се върне хартиената бюлетина, защото, ако е така, някак си не е много честно. Ние сме виждали колеги, които правят едно, ама на българския народ препоръчват друго. Някак си не е честната позиция. Към останалите колеги. няма да коментирам промяната в позицията на БСП, защото целият народ видя за какво става дума, но Ви питам, колеги, следното нещо. Имате на масата конкретно предложение за преброителни центрове. То ще намали грешките със стотици пъти, дори бих казал и защо не го подкрепяте. Чухме тук една дама да казва – ами не всичко е разписано в закона и затова не го подкрепяме. Това не е довод. Можете да предложите неяснотите да бъдат попълнени. ЦИК има форма и начин да довърши темата. Това не може да бъде довод. Защо не подкрепяте преброителни центрове, тук един колега от ГЕРБ каза – ами не ни се създава допълнителна администрация. Знаете ли, ако има такива центрове, може секционните комисии да ги намалим като численост пропорционално, така че общата администрация да не се увеличава. Сега какво ще кажете? Защото казвам, че ако има добра воля, това може да бъде направено, ако има желание. Но нагласата тук е да се върне хартиената бюлетина по онзи начин, по който се гласуваше в миналото, тоест залата или по-конкретно ГЕРБ, БСП и ДПС не ги притесняват онези ужасни практики от миналото. Те искат да ги върнат. Казват – така беше преди, същото това искаме да го върнем, да го гледаме отначало. И въпросът, колеги, е, ако има добра воля, можем да спрем и да прекъснем, да направим допълнителен доклад, допълнителна комисия, да работим по тези теми. Например ужасно много си заслужава да видим действително има ли дори една грешка от машинно гласуване. Има ли дори една грешка от машина?! Има ли дори една така,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

и това, което правим ние. Защото тогава, когато съм защитавал машините, съм очаквал, че ще има едни машини, които наистина ще гарантират един справедлив вот честен. Тогава не съм знаел, че Вие ще ни предлагате кодовете за тези машини. Не съм знаел, че ще има разминаване между броя на гласувалите и броя на тези, които са отчетени от машината. Очевидно хващането като удавник за сламка, което правите, ще дава резултати, които очаквате. Това е причината най-вероятно. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Сега давам думата на господин Карадайъ, за да редуваме групите.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 Посочвахме ги тук от трибуната, протоколите са налични. Ако е необходимо, и допълнителни примери ще даваме, има доста примери и затова нашето предложение, уважаеми госпожи и господа народни представители, беше съвсем сериозно и мотивирано да погледнем към процеса и към Изборния кодекс. Другото, което бих могъл да кажа в момента, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние не предлагаме и не подкрепяме преброителните центрове, защото предлагаме преброителни машини. Няма нужда да го повторя пак, на няколко пъти сме го казвали, аргументирали сме го и когато колеги народни представители се изказват тук, от тази трибуна, нека и това нещо да го имат предвид. Взех думата само за да напомня,

Един момент, сега ще дам думата и за процедура. Все пак да съобщя, че има наши гости и от Стара Загора по покана на Георги Гьоков и от Хасково по покана на Смиляна Нитова. Надявам се дискусията да е интересна. По процедура ли Вие? Реплика. Добре, нека да направим репликите, дупликата и след това ще Ви дам за процедура, ако не възразявате. Заповядайте за реплика. Да, благодаря, господин Председател. Моята реплика е към господин Карадайъ, който спомена, че имало разминавания в протоколите. бяха извикани на комисия, в която комисия те потвърдиха, че когато имаше комисии, в които се преброяваха машинните бюлетини там, където е била установена разликата при повторно преброяване, след това в ЦИК се оказало, че машината не е сгрешила, а грешката е била в хората, които са броили. нека да не казваме, че има проблем в машинното отчитане на вота, а проблемът е бил в самото преброяване след това на въпросните бюлетини от хора.

в репликата си ще използвам и ще зачета едно изказване на господин Рамадан Аталай по същия повод, като този път въпросът обаче ще бъде отправен към Вас. „Вие какво отстранявате с Вашия законопроект, който в момента предлагате пред нас? Вие отстранявате ли съмнението на цялата българска общност, на всички избиратели и давате ли им спокойствието, че те вече ще бъдат сигурни, че гласът, който те дават, отива точно за онази партия, за която те са гласували? Не, не, колеги, не го правите. Вие го правите с ясното съзнание, че този законопроект е единствено във Ваша полза. Недейте да бъдете онази политическа формация, която насила да въведе нов Изборен кодекс, от който няма да имате никаква полза, освен да повтаряте грешките си.“ Какво мислите, господин Карадайъ, за това изказване на господин Аталай? Смятате ли, че то е релевантно и днес към това, което се случва? Смятате ли, че то отговаря на сегашната действителност и Вие поучихте ли се от грешките си? Това не е ли грешка, което правите?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

В дискусията миналата седмица беше предмет на обсъждане предложението на колегите от „Движение за права и свободи“ за машини за сканиране, както се наричат, или преброяване. Аз тогава посочих, че самата идея за такива машини не е лоша, но с някои условия. Първо, защо трябва да отпадне машинното гласуване, като се въвеждат такива машини? Вие държите да отпадне напълно машинното гласуване, а да не се запази възможността за машини и преброителни машини на хартиите. Вие отхвърляте тази възможност. На следващо място, срокът, който се предвижда за въвеждането на тези машини за преброяване, оставя значително съмнение, че ще бъдат реално въведени. Става дума за един дълъг отлагателен срок. На следващо място, продължава да се повтаря манипулацията, че машините – Вие не вярвате в тях, въпросът не е за вярата, въпросът е –

Трябва да кажем, че никой не доказа манипулация нито на машините, нито на така наречените вълшебни флашки, в които няма нищо вълшебно. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Пандов. Давам думата за дуплика на господин Карадайъ.

Благодаря Ви, господин Председател. Към всички реплики – един отговор. Колеги, има конкретни факти за грешки в машинното гласуване. софтуерът веднъж прави грешки, тъй като би трябвало да е еднакъв във всички машини, значи и другаде може да прави грешки. Това е – софтуерът трябва да бъде един. Тогава не става въпрос за грешки в една машина. Говорим за грешки на софтуера. В момента ще Ви донеса и други протоколи, ей сега ще ги разпечатаме, от други секции, където пък изобщо има разминаване в машинния вот. Не говоря за физическите носители, говоря за разминаване в разпечатания протокол от машината. Затова, колеги, призивът ми е отговорно да подходим към този процес. Когато говорим за избори, говорим за демокрация, колеги,

Давам думата за процедура на господин Иванов. (Реплики.) Лично обяснение? На Вас ли, господин Аталай? Мисля, че трябва да дадем възможност, защото наистина Ви спомена господин Митев. Заповядайте,

Уважаеми колеги, 2020 г., ако Искрен Митев беше продължил цялото изказване, щеше да проличи какво съм казал точно, но той спести една част и сега ще Ви го кажа същото. За да възстановим доверието в изборния процес, не беше необходимо да се махне бюлетината и да се въведат машини. Тогава ние поддържахме точно това, което предлагаме в момента. Нашето предложение и тогава беше да се гласува с бюлетина, да се вземат машини за преброяване. Искам даже някой ден да направим един опит тук, да донесем една машина, както се гласува в по-големите държави. държави. Когато го обяснявах на ГЕРБ, не ни послушаха и чак след три години опити – опитите в Холандия все още продължават, след три години опити разбраха, че не можаха да възстановят доверието в изборния процес. Сега и Вие продължавате да грешите. И на Вас обясняваме, след три години и Вие ще стигнете до този извод и накрая ще решите, че гласуването на ДПС, което иска, е следното: гласувате на бюлетината, пускате в сканиращата

пускаш пак в машината, машината прибира бюлетината в урната – доказателство, с което човекът е убеден, че е гласувал най-точно. Машината брои гласовете и накрая излизат преброени, никой няма да сяда да плюнчи пръстите си, да брои протоколи, да плюнчи молива, да пише протоколи, да трие. Чисто и просто това, което Ви говорим от 2014 г., бъдете убедени, че един ден тук най-демонстративно ще Ви го покажем, дано узреете. Иначе благодаря, Искрене, виждам, че вървиш по правилния път. Ако си малко по-кротичък, да прочетеш нещата докрай, докрай да прочетеш всичко това, което сме казали, стискам ти ръката, бъди жив и здрав, радвам ти се. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Аталай. Като натрупа и той опит като Вас, сигурно

Всъщност правилното е не да се каже обратно предложение, а мотивиране на несъгласие с това предложение е по-коректно. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, правя обратно становище по една единствена причина – нямаше други колеги, записани за изказване, тоест дебатът щеше да приключи от само себе си и не беше необходимо да подлагаме на гласуване и да губим излишно време. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на дебатите по този параграф.

Аз, между другото, имам тук един списък от „Продължаваме Промяната“, но не е съвсем ясно по кой параграф ще се изказват. (Реплика.) Да, въпросът е, че ще разчитам все пак да вдигате ръка, за да знам и поредността.

Все пак ще прекъснем една минута и ако трябва, ще прегласуваме, защото идват нови и нови колеги. Гласували

След това ще гласуваме и самия параграф.

представители. Гласували 217 народни представители: за 68, против 148, въздържал се 1. Предложението не е прието. Не чувам призив за прегласуване, затова да продължим. Искате прегласуване ли? Добре, прегласуване. През това време господин Чолаков ще се подготви.

ще се подготви. Гласували 218 народни представители: за 68, против 150, въздържали се няма. Предложението не е прието. Продължаваме нататък. Заповядайте, господни Чолаков. По § 2 на вносител за изменение в чл. 206. Предложение на Кирил Петков и група народни представители § 2 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители. „Създава се нов параграф с пореден номер…: Чл. 206 се изменя така: „Чл. 206. (1) В избирателната секция избирателят гласува с хартиена бюлетина. (2) При произвеждане едновременно на различни видове избори избирателят гласува с отделна бюлетина за всеки вид избор.“ Комисията не подкрепя предложението.

В избирателната секция избирателят гласува с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите по ал. 5 на настоящия член, чл. 212, ал. 5 и чл. 269.“ 2. Точка 2 от параграфа се заличава. 3. Създава се ал. 5 на чл. 206, която гласи: Във всяко населено място се разкриват секции за гласуване само с хартиена бюлетина, като броят на секциите, които са отредени за гласуване с хартиена бюлетина, е не по-голям от 15% от общия брой секции, предвидени в населеното място, но не по-малко от една. В това число влизат и секционните избирателни комисии по смисъла на чл. 212, ал. 5, предложение първо.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мая Димитрова, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от ПОДНС, подкрепено от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 17: „§ 17.

и давам думата на господин Хамид. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! В чл. 206 предлагаме гласуването да се извършва с хартиени бюлетини. Това наше предложение е свързано със следващите ни предложения в Кодекса – въвеждане на машини с оптични сканиращи устройства. Тоест, за да сканирате нещо, то трябва да е на хартиена бюлетина. Този текст предлагаме, за да няма конфликт с действащия текст или предложение, което евентуално ще бъде прието или отхвърлено, да се номерира с чл. 206а, защото предвиждаме въвеждането на машините с оптични сканиращи устройства, да влязат в употреба от местните избори нататък евентуално. Не мисля, че ще се стигне дотам, ако има

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Радвам се, че в момента има повече народни представители в залата и всъщност няма да се повторя. Много хора ще чуят за първи път това, което бях започнал да казвам при предишното си изказване. В крайна сметка наистина стигнахме до този параграф, който е сакрален за хартиената коалиция.

Да се върнем към текстовете, които в момента ни се предлагат, и да видим каква беше метаморфозата все пак на тези текстове? Какво виждаме? Виждаме едно предложение от ДПС, които изцяло премахват машините и предлагат да се гласува само с хартиена бюлетина. Имахме едно предложение от вносител, което предлагаше избирателят да има избор дали да гласува на хартия, или с машина, което с едно редакционно предложение от ГЕРБ гласуването на машина се превърна в гласуване с бюлетина за машинно гласуване.Тоест отново имаме хартиена бюлетина и машината не разпечатва вече контролна разписка, тя разпечатва бюлетина. Тя става един принтер, който разпечатва още една хартиена бюлетина, дали е бюлетина, разпечатана в печатница за хартиено гласували, или бюлетина, разпечатана от машината, която е в секцията, отново за хартиено гласуване. Тоест премахваме машините от процеса и те стават просто едни принтери. Ако се върнем назад и видим историята на промените в изборното законодателство, няма да се връщам чак към 90 те години, когато имаме пет различни закона, които са кодифицирани през 2011 г., та тогава тази кодификация – ще се върна към 2011 г. – в мотивите пише, че този кодекс се създава, за да гарантира честността, демократичността на изборния процес, уеднаквяване и стабилност, забележете, на правилата, по които се провеждат различните видове избори. Разбира се, и тогава това е останало само пожелателно. Още за следващите избори, няколко месеца преди изборите, тези правила са напълно променени. Даже и нещо повече. През 2014 г. се приема абсолютно нов Изборен кодекс. Този Изборен кодекс сам по себе си е променян още 21 пъти. За каква стабилност на изборните правила говорим? Тази практика я продължаваме и днес след три, дори бих казал четири избора, проведени с машини, доказали честността и верността на вота с избори, избори, проведени с машинно гласуване, без никакви аргументи ние отново променяме правилата, отново може би в навечерието на избори. Тази практика за отмяна на машинното гласуване, не знам дали ще Ви изненадам, но не се случва за първи път – не за първи път я правят точно ГЕРБ. През 2014 г., когато е приет Изборният кодекс, всъщност е заложено в този кодекс машинното гласуване, и то не от ГЕРБ, които не са на власт през 2014 г., защото се чуха тук изказвания как ГЕРБ били въвели машините. Напротив, те винаги са били против машините. Предвидено е експериментално в до 500 секции да се гласува с машини, като за местните избори през 2015 г. и за президентските избори, които са през 2016 г., е предвидено вече от тези 500 секции машинното гласуване да се отчита като резултат от гласуването не само експериментално. През 2019 г. е уредено задължително провеждане на машинно гласуване в най-малко 3000 секции за европейските избори и най малко в 6000 секции при провеждане на местните избори през октомври 2019 г., като за местните избори е предвидено, че ще се провежда само машинно гласуване, с изключение, както е досега, на секциите с по-малко от 300 избиратели. През юли 2019 г. обаче, когато ГЕРБ вече има едно стабилно мнозинство в парламента, с подкрепата на Патриотите, точно преди тези местни избори, се премахва машинното гласуване. Всичко, което до момента е въвеждано, хората са обучавани, експериментално се е случвало, ГЕРБ слагат край на възможността за машинно гласуване.

Машините били на Мадуро. Машините на Мадуро, които едните закупиха, а другите защитаваха ревностно, и съм сигурен обаче, че повечето от Вас знаят, че машините нито са на Мадуро, нито са нагласени и затова няма никакви ясни данни. Следващото оправдание беше, че кодът – имало някакъв странен код. Код, който им беше предоставен от ЦИК, и когато този код беше предоставен, те не се явиха, за да разберат какъв е този код. Единственото нещо, което предложиха, всъщност е да национализираме софтуера на Microsoft, което доказва колко точно не разбират от код. Нормално е все пак днес да гласуваме да се гласува не само с хартия, а и с машини. За тях не е важно дали ще са честни изборите, а да запазят малката вратичка, която им дава хартията, вратичката, която ще им донесе, както казаха по-рано БСП, 15 гласа. Ако тези машини са толкова податливи на умела манипулация, да сме посветили парламентарното време основно на тях, измествайки важната дискусия, защо ние не сме първа политическа сила? Ако можехме ние да манипулираме машините или „Демократична България“ да манипулира машините, защо ние не сме първа политическа сила, а оставихме ГЕРБ да е първа политическа сила и да не може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

аз слушах много внимателно Вашето изказване, но не успях да разбера един детайл от него и ще Ви помоля в дуплика да ми обясните. Доколкото разбрах от предложените промени, ние ще имаме няколко различни вида хартиени бюлетини. Освен разликата от това дали ще бъдат принтирани на един принтер, или на една преса за отпечатване в малко по-масов вариант, те най-вероятно ще имат и различно ниво на защити. Това не е ли притеснително, че всъщност ние ще създадем възможност да отпечатваме ценни книги на държавата на различни места и дали този процес не върви в посока на следващите избори някой от нас да предложи да си принтираме бюлетината вкъщи на домашните принтери. Благодаря.

Уважаеми господин Матеев, Вие изброихте хронологично промените в Изборния кодекс. Това, което Вие не казахте, и това е въпросът ми към Вас: тези промени, които често са налагани по съображения, свързани очевидно не с честния вот и с правилното упражняване на конституционното активно избирателно право, въпросът е дали според Вас това се дължи на законодателната политика, или на конюнктурни причини. Възможно ли е при всеки едни избори ние да променяме правилата за гласуване и това какво послание е към нашите гласоподаватели. Ще отидат ли те следващия път отново да гласуват, след като за пореден път месеци преди изборите потенциално, ако скоро има избори, са променени правилата? Може би отговорът няма да е много труден за Вас, защото всички правозащитни организации и анализатори сочат, че промени в изборните правила месеци преди изборите не трябва да се правят. Както знаем, в годините е имало предложения да има забрана за влизане в сила на такива промени с определен отлагателен период, който да не е малък във времето. Има държави, които също са забранили промените в изборните правила да влизат в сила веднага. И това, което искам да кажа, е, че очевидно това може би се дължи на определени резултати. Ще си позволя тук да зачета едно изказване на господин Свиленски на 29 април 2021 г.: „Да има машинно и хартиено гласуване едновременно“. Взех репликата, за да Ви разкажа за тази секция, за която Ви разказах преди малко, в която от 800 избиратели 700 участват в гласуването. От тези 780 за за ГЕРБ гласуват 730, от тези 730 на хартия са 728 и двама – на машина. Нали Ви е ясно защо искате хартиеното гласуване?

Благодаря, господин Председател. Благодаря Ви, колеги, за въпросите, които ми отправихте. На първо място, господин Митев, да, аргументите са ясни защо се връщат хартиените бюлетини. Връщат се възможностите за манипулация, които са известни през целия период преди въвеждането на машините и които са довели до въвеждането на машините, и то не по един насилствен начин, както се опитваха да ни убедят, че това се е случило на Разпети петък, което също е една лъжа и манипулация в Четиридесет

Що се отнася до честите промени на Изборния кодекс, е ясно, че никой никога няма да приеме да има отлагателен срок за тези промени, защото всеки, който по някакъв начин спечели изборите, дори толкова колебливо, колко ГЕРБ в момента, ще търси вариант да промени изборните правила. Това е за жалост порочната практика до момента.

не отговорих на въпроса за двата вида хартиени бюлетини, което е изключително важно, а то е изключително важно, защото хартиените бюлетини, които до момента се използват, наистина са отпечатани с абсолютно всички защити в печатницата на Те са номерирани на кочани и такова нещо няма как да разпечата машината, която не е предвидена за разпечатване на бюлетини. Тоест стигаме до абсурда да имаме по-сигурни хартиени бюлетини, отколкото по-сигурно машинно гласуване, както беше досега.

обаче след второ, трето изказване виждам, че не сте си взели поуката. Олеквате и пред Вашите избиратели, и пред всички български граждани с това, което правите. Начинът на водене на дебат по важна тема е да правите реплики, когато не сте съгласни с изказването на Вашия колега, който се изказа. Господин Пандов, сега да Ви кажа по въпроса със секцията, за която цитирам. Да, аз – Георги Свиленски, от тази трибуна съм отстоявал и настоявал въвеждането на машинното гласуване и на хартиената бюлетина – смесеното гласуване. Това, за което говорите, е факт, но то е факт и сега, то не е променено. Ако си мислите, че е променено – не е променено. тази практика трябва да бъде сложен край и краят се слага чрез заснемане, видеонаблюдение, протоколи, написани както трябва, седем човека комисия, със седем човека наблюдатели – в тази секция няма да допуснат това нещо,

седемдесет, или седем хиляди, ако щете. Няма как! Няма как да ни убедите. Съветът ми към Вас е – в 12,30 ч. го правя, прегледайте си изказванията, които сте написали предната седмица,

От банка за развитие на малкия и среден бизнес ББР е на път отново да се превърне в банка за развитие на приятелски фирми на властта. Служебното правителство премахва единствения професионално избран борд на тази институция с прозрачен конкурс, който започна реално прочистване на порочните практики от миналото и възстанови доверието на малкия бизнес в тази институция. (Народни В края на септември тази година Банката излезе на печалба за първи път от доста време насам – печалба от 30 млн. лв. В резултат на това, че поверената му банка излезе на печалба, служебният министър реши да ѝ пише слаб 2. В същия момент вече бившето ръководство оповести, че същият този министър е отказал да съдейства относно изясняване обстоятелствата около известните проблемни кредити в тази банка, отпуснати в миналото. Оказва се, че двойката има друг смисъл – това е слаб 2 за бъдещето на малкия и среден бизнес и борбата с корупцията от това служебно правителство. „Продължаваме Промяната“ спря безконтролното раздаване на огромни кредити с неясни обезпечения в полза на клиенти с политически гръб. Установихме, че осем фирми са получили близо милиард от държавната банка. Поне двеста от тях няма никога да се върнат, това вече е записано във финансовите отчети на банката – 200 милиона от парите на банката – от нашите пари, от Вашите пари! В същото време прокуратурата удобно бави разследването за сигнала по отношение на един от тези заеми – 150 милиона за фирмата на лицето, известно като Вълка. Не знаем какво се случва. В същото време четем в пресата, че същият човек, който е подписвал в Банката част от тези кредити, които сега няма да се върнат, същият този човек някой го е предложил сега да се върне в управлението на банката.

Спасов, назначен навремето от господин Чобанов, също работил в Банката, когато вероятно са се давали обширни кредити на друг негов колега тук, точно след фалита на много фирми покрай КТБ. Всичко това се случва по времето на това служебно правителство, дами и господа. Изглежда юмрукът, вдигнат за борба със завладяната държава миналата година, този юмрук се обръща и започва да натиска самите хора, които наистина заработиха в тази кауза. Завършвам с това, с което и започнах – възмущение и недоумение от действията на служебното правителство! Докога ще връщаме всяка стъпка за положителна промяна в нашите институции назад? Докога, уважаемо служебно правителство?! Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Лорер. Сега давам думата на господин Николов. Заповядайте за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! След проведения в последните седмици дебат стигаме до дискусиите по днешната точка, която по същество касае връщането на смесеното гласуване. Ние от „Български възход“ многократно заявихме какви са рисковете от това и защо не е сега моментът за гледане на промени в изборното законодателство. Големият проблем, който очертахме неведнъж, са рисковите секции, зависимият вот, контролираният вот, големият дял на недействителните бюлетини спрямо броя на гласувалите. Всичко това налага начин на гласуване, който може да минимизира тежестта на тези порочни практики при провеждане на изборите. Дебатите последните дни единствено потвърдиха тезата, че до момента най-ефективно в тази посока се оказа машинното гласуване. Нека се спрем на фактите. Машинното гласуване в България съществува и се прилага под някакви форми вече повече от десет години. То е част от изборния процес много преди политическите формации, които го отстояваме, изобщо да съществуваме в правния и парламентарния мир. след всички тези години и машинно гласуване все така не получаваме реални аргументи. Няма факти, нито доказателства, че то опорочава вота, включително последните седмици единствено чуваме отделни примери за единични технически грешки, които така и не са установени и доказани по надлежен ред, действително ли са налице. Партиите, които днес желаят връщане на смесеното гласуване – припомням, че непрекъснато в годините назад променяхте Изборния закон, а това е далеч от държавническия подход и търсенето на дългосрочни решения. Какви са фактите за машинния вот? Гласуването с машини в България навлезе активно през 2014 г. На евроизборите машините бяха 100, а гласуването експериментално; на парламентарните избори през 2014 г. отново експериментално, но в 300 секции; 2015 г. – местни избори, в 50 секции има устройства и резултатите са зачетени; на президентските избори през 2016 г. – 500 машини за гласуване; 2017 г. машинен вот няма. Обръщам внимание на причината – незаконосъобразно решение на ЦИК, отменено от Върховния административен съд. Единствената пречка – фактическа, се явяват кратките срокове, които не позволяват изпълнение на съдебното решение. От 2021 г. до момента успяхме да осъществим пълен преход от хартия и смесено до изцяло машинно гласуване. Отново подчертавам, след цялата така изложена хронология, днес не чуваме от партиите, желаещи връщане към смесеното гласуване, факти и няма ясни доказателства, че машините опорочават или изкривяват вота. Първоначалният замисъл на законодателя бе машинното гласуване да се въвежда поетапно, паралелно с хартиеното, докато накрая стане масов вид гласуване във всички секции. Именно това беше държавническо мислене и държавнически подход. Реалността обаче се оказа друга. Машинното гласуване и изборният процес и до днес са заложник на политически сметки и калкулации кой ще получи по-изгодна позиция, отчитайки порочните практики. Основната теза в полза на машините обаче все така е непроменена, а тя е, че този вот ограничава възможностите за манипулации и пресича измамите. Най-малкото е безспорно, че ликвидира невалидните бюлетини, а те бяха важен резултат именно за изкривяване и опорочаване на вота. По отношение на изборната активност, какъвто аргумент чуваме от част от вносителите. Считам, че гледайки статистиката на гласувалите по възраст, изцяло се обезсмисля аргументът, че хората, особено по-възрастните, евентуално имали някакви притеснения от машините и не гласуват заради тях. Единственото притеснение от това е в рисковите секции. Приключвам, господин Председател. По отношение на аргумента Венецуела и президента Мадуро – единствената връзка, която е налице, че на последните президентски избори във Венецуела устройствата бяха на „Смартматик“. Друго няма. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Николов. Има ли реплики? Господин Тонев, след това господин Митев, трета – господин Пандов.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 Използвахте един термин „рискови“ секции, който започва да се налага през последните години и особено след последните избори. Тъй като двамата с Вас сме народни представители от многомандатен избирателен район – Варна, до Вас достигнала ли е фактология за някои наистина странни резултати, и то в секции, които биха могли да бъдат групирани по различни критерии, например секции в по-малки населени места, секции с под 300 избиратели, при които резултатите рязко скачат в полза на една конкретна партия, преминавайки дори и 50%, въпреки че, доколкото знаем, дори първата партия в България не постигна повече от 25% изборен резултат?

до трибуната, бих искал пак да кажа, че репликата по чл. 54, ал. 2 от Правилника е кратко възражение по същество на приключило изказване, а не разговор с въпроси и отговори. Така че много Ви моля, колеги, да се съобразяваме с това. Заповядайте, господин Митев. „Вълшебната флашка“ и „тайният код“ бяха поставени като основния мотив за промяната в Изборния кодекс, но когато Централната избирателна комисия покани хората, за които, виждате ли, технологията е вълшебство, те решиха да не се явят на тази покана. Това показва, че те имат доверие на Централната избирателна комисия и съответно за тях технологиите не са вълшебство. Вторият документ бил, че било по-лесно да се гласува с хартия, но високият брой невалидни бюлетини показва едно от двете – или българските граждани не успяват да маркират по правилния начин бюлетините и така ги направят невалидни – с една дума те не успяват добре да гласуват правилно с хартиени бюлетини, или някой впоследствие прави бюлетините им невалидни. Така че, драги вносители, моля да ми отговорите – кое от двете е? Българските граждани не могат да гласуват правилно с хартиени бюлетини, защото не е достатъчно ясно, или някой прави гласа им невалиден впоследствие. Вие кое от двете целите с внасянето на този закон? Дотук с вълшебствата! Въпреки че си мислехме, че не е възможно, единственото „вълшебство“ като резултат от Вашия законопроект, скъпи вносители, ще бъде да се увеличи недоверието към тази институция – и към нас, и към Вас.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Николов, моята реплика е свързана с това, че Вие посочихте, че няма факти, въпреки че колегите от другите парламентарни групи, които са вносители, през цялото време твърдят, че има факти за манипулиране на машините. Първо трябва да посочим, че специалистите, за да има някаква намеса в една машина, трябва да притежаваш едновременно кода на софтуера, електронните ключове и физически да имаш достъп до съответните функционалности на машината. И това е необходимо, ако искаш да манипулираш една машина. Да манипулираш всички машини е невъзможно. Моят въпрос към Вас, първо, е: имате ли обяснение, понеже Вие посочихте, че няма факти, но колегите твърдят, че има такива факти, Централната избирателна комисия да е посочила в своите доклади – за предходните избори знаем – тя беше изслушана и посочи, че има три или четири такива случая и винаги разминаванията се дължат на човешка грешка, и няма доказан случай в предходните избори за нито една машина, която да е манипулирана, Вие имате ли обяснение на какво се дължи това недоверие на колегите? Защото те ми възразиха по-рано, че тук не ставало дума за вярване, а ставало дума за факти. Следващият ми въпрос е: след като тези машини бяха въведени от колегите от ГЕРБ и самият Бойко Борисов посочи, че той харесва машините, без такива факти, кое промени тяхното мнение? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Пандов. Имате думата за дуплика, господин Николов.

приемам репликата Ви и действително ще се възползвам, за да дам малко повече факти по отношение на Избирателен район – Варна. Пример, който Пример, който всъщност е установен в мотивите на влязло в сила съдебно решение, касаещо местния вот през 2015 г. Зачитам фактите: „По отношение на СИК

От установените при новото разглеждане на делото обстоятелства за съставяне на подписите на този протокол, а именно след напускане на избирателната секция при предаване на документите в ОИК и характера на грешката, която е целено да бъде отстранена – техническа грешка, както и неспазването на изискванията на Изборния кодекс за подписване на протокола, лишава същия от доказателствена сила по отношение на отразените в протокола факти, от която протоколът следва да се ползва в качеството си на официален документ. Следва да се отбележи, че от представения пред съда протокол от същата СИК с фабричен № 343, съставен и подписан в СИК, не се установява същият да е обявен за сгрешен по реда на чл. 303 от Изборния кодекс, което води до ситуация – забележете, в която са налице първи автентичен, неунищожен протокол, втори също автентичен, но издаден в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс относно документиране на резултатите и извършване на поправките, по който са отчетени резултатите, но които два протокола имат различно съдържание. При това положение за установяване на фактите от действителността, удостоверени с тези два протокола, с нарушена доказателствена сила, а именно резултатите от проведено гласуване в СИК № 115, съдът извърши оглед и преброяване на бюлетините. В резултат от процесното действие бяха установени посочените по-подробно факти.“ Това е влязло в сила решение, при което, уважаеми дами и господа, ние имаме два протокола с различно съдържание, два протокола, на които подписите не са положени от членовете на СИК, и имаме резултати, които се различават от посочените в протоколите. И тук отивам към дупликата си към господин Пандов. Ето това нямаме по отношение на машинния вот, господин Пандов! Нямаме факти и обстоятелства, които да са намерили място влязло в сила съдебно решение по административно дело, което съответно е установило обективната истина! Благодаря

детайлна подробност нямаше да бъде изказана от трибуната на Народното събрание от ограничения от петте минути народен представител от Варна господин Николов и която той можа благодарение на моята реплика да изкаже от трибуната и да информира народните представители какви възможни, регистрирани от български съд закононарушения могат да се случат, когато имаме гласуване с хартиена бюлетина. Придържайте се към буквата на Правилника, но все пак трябва да търсим истината и духа на това, което правим тук. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Тонев. Придържам се и към духа, и към буквата, тъй като никого не съм прекъснал или не съм отнел думата, но все пак съобразявайте се и Вие. Просто добронамерено обръщам внимание на факта, че все пак тук не сме на интервю. Репликата е изразяване на несъгласие. Заповядайте, господин Стоев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, аз ще взема думата и ще се опитам да обоснова направеното ни предложение този параграф да отпадне. За да можем реално да обосновем нашето предложение за отпадане, трябва да се върнем още към мотивите на вносителя на това това предложение и то в основата си е, че част от българските избиратели не гласуват и отказват да гласуват, тъй като сме въвели изцяло машинно гласуване. Това обаче са едни празни приказки, както каза преди това господин Карадайъ – едни празни приказки, необосновани абсолютно от нито един факт. Затова аз съм си направил труда и съм извадил факти от гласуването. Дори и господин Балачев – не го виждам в залата, на Комисията изказа неверни твърдения и направи внушения за избирателната активност в град Варна през последните няколко избора и аз съм си направил труда да извадя две статистики, като първата ще е, както казах, за град Варна. В секциите, в които продължават да гласуват само и единствено с хартия – демек тези секции, които са с под 300 избиратели, избирателната активност през последните четири избора от април 2021 г. до октомври 2022 г. е намаляла с 22%. 22%, отново повтарям, в секциите, в които се гласува в момента с хартиена бюлетина! През април 2021 г. са гласували 11 346 български граждани в такива секции, октомври месец са 8904. За сравнение в останалите секции, в които се гласува само с машина, избирателната активност в същия период е намаляла с 20% 185 946 гласували през април 2021 г. в сравнение със 148 239, гласували октомври 2022 г. С една дума, твърдението на вносителите, че хората се страхуват от машините и поради тази причина не излизат да гласуват, е абсолютно несъстоятелно. Фактите говорят това нещо, а не празните приказки, както се наслушахме вече не знам колко дни. Отделно от това, други твърдения, които се чуха в зала, са, че тъй като има недоверие към машините и машините се манипулират, това е друго основание да се премахнат, защото те буквално се премахват с предложенията в Изборния кодекс, които минаха на Комисия.

Освен това във всички избори, знаете, имаше процедура, при която се предоставяше така „магическият код“, който се прокламираше от колегите от БСП, но и всяка една партия да се запознае с него. Е, колко партии се явиха на това нещо, знаете ли? Една! С една дума, всички участници в изборния процес, които се явяват на избори, имат вяра в машината, обаче може би причината за връщането на хартиената бюлетина е друга и колегите мисля, че много ясно я споменаха. Една от тях е връщането на стотиците хиляди невалидни бюлетини. Но може би са още по-притеснителни и подправените протоколи, които се нагаждат така спрямо резултата. Отделно от това, какво ще се случи, когато се върне хартиената бюлетина? Цялостно влошаване на изборния процес! Сега, когато приключи изборният ден, машината разпечатва протокола, извършват се действията, но не се извършват хиляди аритметични сметки и съответните секционни комисии ги предават в РИК. Сега какво ще се случи? Имаме хибридно гласуване и всичко това трябва да се изброи на ръка, трябва да се обединят, впоследствие този протокол най-вероятно ще е дълъг не по-малко от 30 страници. Защото април месец 2021 г. той е бил 22 страници, обаче сега няма да имаме протокол от машината. С една дума, ще се увеличи работата на комисиите. Ако отворите да видите протокол от гласуването тогава, ще видите, че в над 90% от протоколите има задрасквания, грешки, поправки на поправките. Сега какво ще се случи? След като минем през този процес в СИК, отиваме в РИК. В РИК се установява разминаване от контролите и тогава започва едно нагаждане на резултат, така че да излязат контролите, без реално да отразява по никакъв начин действително преброените гласове. Поради тази причина, както и много други – надявам се да мога да се изкажа и в дупликата и да продължа с основанията си, това е изключително неправилно законодателно решение и наистина следва нашето предложение – този параграф да отпадне, да бъде подкрепено. Благодаря Ви.

Източникът е, разбира се, от ЦИК и е извадено от Института за развитие на публичната среда. Виждате ли две стълбчета, много, много големи? Можете ли да познаете кои са тези избори? Местните избори. Точно така! Точно тези, които ни предстоят. Всъщност това, което чухме и от Вас, което чухме от господин Николов от „Български възход“, показва какво се готви за местните избори независимо дали ще има предсрочни избори сега, или няма да има предсрочни избори. За местните избори се готви голяма манипулация на вота. Тук говорим за 15% – и двете стълбчета са по 15% невалидни бюлетини. Можете да изчислите

в момента хартиената коалиция се готви и си постила за местните избори. Защото знаят, че ако задържат местната власт, ще оцелеят. Но ако не я задържат, са чао. Благодаря.

Господин Стоев, репликата ми е към Вас, защото изнесохте данни за намаляване на избирателната активност в секциите само с хартиена бюлетина, но това, което колегите от хартиената коалиция казват и което е вярно, е, че от април месец миналата година, от въвеждането на смесения вот до последните избори тази година, избирателната активност в България е паднала с около 600 хиляди човека. И това е факт! Искам от Вас обаче още едно обяснение. На изборите юли месец 2021 г., които са първите чисто машинни избори, гласували 2 млн. 780 хиляди българи. Изборите тази година – октомври месец, година и 3 месеца по-късно, са гласували малко под 2 млн. и 600 хиляди души. Тоест имаме намаляване на избирателната активност със 170 хиляди човека при чисто машинни избори. В същото време над 70 хиляди човека в България са навършили 18 години в тази една година и три месеца и са добили ново право за гласуване. Тоест намаляването на избирателната активност след първите машинни избори и последните машинни избори до момента е над 250 хиляди човека. Можете ли да обясните защо се получава това и как това е свързано с хартиената бюлетина? Защото цялата теза на колегите от хартиената коалиция, че машините свалят избирателната активност, защото хората се притесняват да гласуват с машини,

данни, които аз изнесох, бяха ясни и категорични. Казах, че във Варненския избирателен район през април месец 2021 г. са гласували 204 хиляди, или 51% от всички избиратели.

Оттук нататък започва спадът, и то стремглавият спад на хората, които отидоха до урните – през юли избирателната активност е 42% при гласуване само с машини, през ноември – 39%, за да паднат още повече при тези избори на 2 октомври 2022 г. Това са данните, които аз казах. Вярно е, че тук има и човешки фактор и човешкият фактор е сред Вас. Той се казва господин Рашков, който специално в нашия регион образува една камара проверки, арестува наши симпатизанти, кметове на малки населени места, които впоследствие всички тези преписки поради липса на престъпление бяха прекратени. Така че да говорим за това, че хартиената бюлетина била измислица и не пречела за това голяма част от избирателите да упражнят правото на вот, определено не отговаря на истината. И две думи само за недействителните бюлетини. Да, имало е моменти, и то са няколко избора, защото иначе обикновеният процент на недействителните бюлетини, ако вземете примерно последните пет-шест избора, се движат между 2,7 и 4%. Има едни избори през 2017 г., където има една изключително голяма активност на така наречения преференциален вот, където много хора гласуваха за личност, без да гласуват за партия, бюлетини за недействителни. Но аз казвам: аз съм за, ако някой използва купен вот и по този начин гласува с различен химикал или слага някакви

може ли някой в тази зала да ме убеди в това, че при тази ниска избирателна активност 100 хиляди 100 хиляди души! – отидоха до урните, за да кажат, че не гласуват за никого? Аз не вярвам! Ако се приеме нашето предложение да се броят така наречените разписки от машинното гласуване при смесеното гласуване, ще видите, че

Благодаря, господин Председател. Уважаеми репликиращи! Първо ще се обърна към господин Балачев. Когато четем една статистика, не е лошо и да разбираме всъщност какви данни четем. Аз ясно ви изчетох данните, от които е видно, че в секциите, в които се гласува с хартия, продължава да намалява избирателната активност и реално избирателната активност е намалява повече в тези секции, отколкото в другите секции. Това говорят данните, които са от ЦИК. Не сме си измислили ние данните. Отделно от това, Вие казахте, че сте направили предложение да се броят разписките.

Към другите репликиращи. Знаете, статистиката е видна. Не е само на един-единствен избор, когато е изключително голям процентът на невалидни бюлетини, и не е, защото са въведени тогава преференциите. Местни избори 2015 – 14,9% невалидни бюлетини; 2019 г. – 15,9%, почти половин милион! Сега, извинявайте, няма как да ме убедите, че българското население е най-неграмотно в цяла Европа, защото в България процентът на невалидни бюлетини е най-голям, когато се гласува с хартиена бюлетина, и е най-голям в цяла Европа. Това ли искате да ни убедите – че българското население е най-неграмотно? Отделно от това, намаляването на избирателната активност може да има и друг аспект – едното е поведението на всички партии тук в Народното събрание и това, че ние вдъхваме недоверие на българските избиратели и те нямат никакво желание да отидат да гласуват, то е защото си избират повече от същото. Защо? Затова може би всички ние трябва да се замислим защо ние не вдъхваме доверие на избирателите и не ги мотивираме да излизат да гласуват. има и още една причина за намаляването на избирателната активност и може би е, защото изключително голям брой купени гласове не можаха да се осъществят в тези избори, когато се гласуваше с машина. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Записани за изказване са Ерджан Ебатин, Никола Минчев и Златан Златанов. Имате процедура? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е да удължим пленарното време за работа на Народното събрание до края на обсъждането и гласуването на точка първа за днешния пленарен ден.

споразумение на Председателски съвет – точката за Изборния кодекс, когато попада в дневния ред, да бъде обсъждана в рамките на редовното работно време на Не за друго, а защото и днес повечето от нас като народни представители са на заседания на комисии, които гледат изключително важни законопроекти. Така например в 14,30 ч. започва заседание важната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, на която ще се разглеждат важни законопроекти, включително на колегите от „БСП за България“, ще има изслушване на вътрешния министър и считаме, че това заседание на тази комисия следва да бъде проведено. Видно от дискусиите до момента, гледаме най-важната част от Законопроекта, която е дали да бъде върнато смесеното гласуване – има записани доста народни представители за изказване, дебатите очевидно ще са тежки, затова Ви моля да не удължаваме работното време, а то да приключи в нормалния работен график на днешното пленарно заседание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Петров – ще го подложа на гласуване, защото е направено процедурно предложение и обратна процедура. Моля, режим на гласуване.

В Комисията по електронно управление от 14,30 ч. се гледат два законопроекта на първо четене, които са основополагащо условие за следващото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е само една от комисиите, които заседават днес. да не налагаме яростно в дневния ред Изборния кодекс, който да компрометира абсолютно други по-важни законопроекти, които отключват милиарди за бизнеса и за българските граждани.